to omogočimo. Predlagam pa, ker gre res za zelo velik problem, ki nas tudi na koncu koncev veliko stane, seveda je treba ljudem tudi pomagati, če so dejansko bolni, da se čim prej pozdravijo in vrnejo na delovno mesto in da nimajo

Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospa Iva Dimic bo postavila vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvoli. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovana ministrica,

Vsako leto umre več kot tisoč ljudi zaradi posledic alkoholizma, za čas življenja pa zaradi alkoholizma po statistikah trpi ogromno družin, kar 800 tisoč Slovenk in Slovencev. Za depresivno motnjo trpi 22 % nosečnic in mladih mamic. Depresija se kar v 70 % razvije kot posledica stresne izkušnje, kar pomeni, da bi jo s pravočasno psihoterapijo lahko zmanjšali. V obdobju 2020–2022 pa opazno narašča doživljanje dveh psihosomatskih simptomov pri vseh mladostnikih, naši mladostniki pa nas uvrščajo med države, ki duševno blagostanje ocenjujejo kot najslabše. Čakalna doba za mladostnika je že leto in pol. Mislim, da je to nedopustno. V času sedanje vlade je bila že večkrat napovedana ureditev področja psihoterapije, saj je bil to tudi del koalicijske zaveze. Na Ministrstvu za zdravje je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo zakonodajnega predloga, ki pa se je v živo sestala samo enkrat. Javno obravnavo konkretnega predloga zakona o psihoterapiji sicer na ministrstvu za zdravje napovedujejo že vsaj od aprila. Rečeno je bilo, da bo bil pripravljen 3. oktobra, potem 10. oktobra, pa 13. novembra, 30. novembra, zdaj 13. decembra, 22. decembra. Tudi vaš predhodnik Bešič Loredan je obljubil, da bo zakon o psihoterapiji sprejet do konca leta 2023. Vidimo, da to ne bo tako,

o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, ki jo je sprejel Državni zbor 27. marca 2018. Nastala je na podlagi Zakona o duševnem zdravju in predstavlja prvi strateški dokument, ki določa strategijo razvoja na področju skrbi za duševno zdravje v Sloveniji ter celovito in dolgoročno zariše varstvo duševnega zdravja v Sloveniji. Strokovne službe Ministrstva za zdravje

da mora biti izvajanje psihoterapije regulirano, da jo morajo izvajati ustrezno usposobljene osebe, da mora biti psihoterapija dostopna ter da mora biti vzpostavljen ustrezen nadzor nad izvajanjem te dejavnosti. zakona je predvideno, da bi bil nadzor nad izvajanjem storitev v domeni organizacij, ki bi razpolagale z ustreznimi kadrovskimi in strokovnimi kapacitetami za opravljanje te naloge, ta naloga pa naj bi bila dodeljena prek mehanizma javnih pooblastil. vemo, je bila zelo raznolika, mnenja so se kresala, bila so si zelo nasprotna, ampak vseeno mislim, da nam je pri pripravi predloga zakona zelo koristila, saj smo lahko izvedeli mnenja enih in drugih in jih tudi potem v največji možni meri pač skušali nekako vpeti v besedilo trenutnega predloga zakona. V trenutnem predlogu zakona smo se želeli osredotočiti predvsem na uporabnika psihoterapije, se pravi na dobrobit uporabnika psihoterapije oziroma tiste osebe, ki ima težave v duševnem zdravju ali pa ima neko duševno stisko, ki je dejavnik tveganja za nastanek težav v duševnem zdravju. Sedaj namreč za varnost uporabnika psihoterapevtskih storitev ni ustrezno poskrbljeno in na trgu se zaradi povečevanja potreb populacije pojavljajo ponudniki tako izobraževanja kot storitev, ki ne zadostijo niti osnovnim kriterijem psihoterapevtske stroke. Namen Ministrstva za zdravje je zato regulirati področje, ki še ni regulirano s posamičnim zakonom. Tu se moramo zavedati, da ne bo možno ustreči vsem interesom, ker so preveč raznoliki. V ospredje res želimo postaviti uporabnika psihoterapevtskih storitev. Gre za strokovno zelo zahteven zakon, ki terja kompleksna usklajevanje že znotraj Ministrstva za zdravje. Priprava kakovostnega predloga zakona pa terja določeno časovno obdobje. Strokovne službe na ministrstvu so zaključile predlog zakona, zaključile predlog zakona, se pravi, pripravljeni so členi, ni pa še pripravljen zakon v celoti, govorim v smislu tega, da še niso pripravljene obrazložitve členov, zato nameravamo v kratkem zakon predstaviti javnosti. Pri tem bi rada še samo omenila, da predlog zakona o psihoterapiji nastaja po več kot 20-letnem prizadevanju, da se uredi področje psihoterapije v Republiki Sloveniji, in prepričani smo, da bomo z ustrezno regulacijo lahko zagotovili kakovostne storitve za osebe, ki potrebujejo pomoč ter istočasno tudi zagotovili učinkovit nadzor nad izvajanjem psihoterapevtskih storitev. Hvala lepa.

o psihoterapiji mora biti v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, vendar ta resolucija predvideva, da bi bil to medresorski projekt,

konceptualne rešitve, kaj šele zakonodajnega gradiva s predlogom zakona o psihiatriji, pa se spomnimo, da smo nekje dva meseca nazaj govorili, da je pripravljen, pa je šel menda nazaj v predal. Še to bi dodala. Verjetno poznate priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da je v sodobni družbi potreben en psihoterapevt na tisoč prebivalcev, to so bile tudi za nas neke zavezujoče zadeve,

prve osnutke zakona? Jaz verjamem, da težko dajete zaveze, ker vem, da je že vaš predhodnik govoril, čez en mesec, čez 14 dni pa bo, ampak vsaj okvirno pa mislim, da je prav, je stanje na tem področju zaskrbljujoče. Moram reči, da sem dobila odzive, tudi glede tega, kar je pisalo v enem od naših slovenskih

to je pač napisano v usmeritvah zdravstvene politike za leti 2024 in 2025, kjer spet ne govorimo o ukinjanju programov pod 0,2, pač pa je samo usmeritev, da naj zavod ne sklepa pogodb, gre za tiste izvajalce, ki izvajajo program po realizaciji, ki imajo program nižji od 0,2, pač pa se v primeru potreb ta program poveča. Gre za to, da imajo nekateri izvajalci, pa ne samo na tem področju, pač pa tudi na veliko drugih področjih, program zelo nizek, recimo 0,07, realizacija pa potem presega ta program za recimo dvakratnik, za 200 %, in nima smisla, da je ta program nižji, pač pa ga je treba povečati

jim s tem poveča dostopnost. Istočasno ti mali programi, če jih potem preračunamo na čas, koliko je odprta neka ambulanta, pride zelo nizek čas, recimo, ne vem, štiri ure na teden ali kaj takega, kar po mnenju stroke morda celo ne zagotavlja zadostne varnosti. Veliko boljše je, da se program, sploh če gre recimo za neke operacije, kirurški program, izvaja v večjem obsegu, da se zagotavlja ustrezna kakovost in varnost. Temu je bil namenjen ta 0,2, ampak to smo že pojasnili, tako da mogoče ne bi več o tem. Ja, prav ste rekli, časovnice res ne želim dati, predvsem zato, ker sem spremljala nastajanje zakona, seveda na podlagi medresorske skupine, ki je delovala veliko časa, v neki fazi pa je le treba te medresorske usmeritve nekako zaključiti in se usesti v nekem ožjem timu in zakon tudi tehnično pripraviti.

vključiti v zakon oziroma spraviti v člene. Trenutno, kot sem povedala, so členi napisani, nimamo pa še pripravljenih obrazložitev. Nekaj časa bomo še potrebovali in ne vem, ali je to en teden, dva tedna, tako da res ne bi rada dala neke časovnice oziroma nekih obljub, ker pač ne. Kar se pa tiče mreže, rekli ste, koliko je psihoterapevtov na določeno število prebivalstva. Zakon seveda ne bo definiral mreže, bo pa določil kriterije, ki jih mora izpolnjevati nek psihoterapevt, da lahko kakovostno opravlja svoje delo. Če bi se izkazalo, da zaenkrat teh psihoterapevtov

Hvala lepa. Seveda, področje psihoterapije in duševnega zdravja v Sloveniji je vredno vsake razprave in vsake besede. Mislim, da se tukaj res srečujemo na področju, kjer

razprave s področja duševnega zdravja. Imamo resolucijo, ki je začrtala smernice, žal izvedba ne sledi časovnici, pa mogoče lahko poslanci pripomoremo k temu. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Gremo na naslednje vprašanje. Gospod Jožef Lenart bo postavil vprašanje ministru za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodu Marjanu Šarcu. Izvoli. lepa za besedo, podpredsednik! Lep pozdrav prisotnim gostom in seveda ministru za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodu Marjanu Šarcu! Nekako imam informacije s terena, dejansko

ne dela v skladu s tistim, za kar je bil ustanovljen. Kmetje tožijo o tem, da težko pridejo do zakupa kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in seveda aktivne večje kmetije, ki bi se želele širiti, dejansko ne morejo priti niti do zakupa, pa tudi zelo težko konkurirajo pri ponudbah, ki jih daje sklad za nakup, s takšnimi cenami, kot so pri skladu. Nekako nelogično se nam tudi zdi, da pač sklad, ne vem, v letu 2020, tukaj imamo poročila o poslovanju sklada in poročila o stanju kmetijstva, ki smo jih v letošnjem letu že dali imamo informacije, da je sklad kupil 220 hektarjev zemljišč, od tega svojega fonda, če tako rečem, 73 tisoč hektarjev zemljišč, ki jih upravlja, je pa prodal samo 31 hektarjev. Potem imam še nekaj podatkov, da zaradi tega, ker se kmetijska gospodarstva ne morejo širiti, tudi upada število kmetijskih gospodarstev. Recimo, leta 2010 smo imeli 75

tisoč hektarjev. Med temi velikimi zakupniki sta tudi Perutnina Ptuj Agro oziroma Perutnina Ptuj in Panvita,

nelojalno konkurenco. Verjamem tudi, da bi se dalo s to zemljo, če bi jo dobili kmetje, narediti več, pridelati več in bi s tem nekako zasledovali cilj, ki se ga tudi dotika moje vprašanje – prehranska varnost in seveda samooskrba

Republike Slovenije. Treba je povedati tudi to, da so bili tudi gozdovi v lasti Republike Slovenije s 1. julijem 2016 preneseni v upravljanje družbi Slovenski državni gozdovi in prenosi gozdov s tega sklada se bodo zaradi usklajevanja evidenc in urejanja lastništva v manjšem obsegu izvajali tudi v bodoče. Od vseh kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji jih je v gospodarjenju sklada 9,2 %, 8,8 % v letu 2019. Površina vseh zemljišč v gospodarjenju sklada se je povečala

površina le kmetijskih zemljišč pa se je v tem času povečala iz 59 tisoč 423 hektarov na 61 tisoč 237 hektarov, torej površina se je nekoliko povečala.

Razvojna strategija sledi usmeritvam ministrstva in je razdeljena na učinkovito delovanje, na učinkovit, uspešen in gospodaren sistem upravljanja s kmetijskimi zemljišči, trajnostno in podnebno vzdržno kmetijsko pridelavo in razvito in poseljeno slovensko podeželje z ohranjeno kulturno krajino. Torej, razvojna strategija obravnava vse to, kar ste vi navedli, je pa res, da je problematika malih kmetij oziroma malih lastnikov precej izrazita. Sam poznam tudi primer, recimo ob meji, ko recimo kupi tujec, to pa je problem, ki mi je znan, to je že kar nekaj časa in zagotovo bo v bodoče veljalo razmisliti, kako

v bodoče razmislimo, kako zaščititi zemljišča na ta način, je pa pomembno, da se z zemljišči gospodari tudi na pravilen način. Kar se pa tiče reševanja vsega tega, bo pa v to nedvomno zagrizel novi minister, ko pride. Jaz si ne delam utvar ali pa si nisem delal utvar, da bom v tem kratkem času rešil vse težave slovenskega kmetijstva, ker vemo, da imaš kot začasni minister drugačne usmeritve ali pa kakorkoli,

Dejstvo pa je, da si bomo še naprej prizadevali,da se ta fond zemljišč povečuje in da spodbujamo predvsem male kmetije in pa tudi tudi mlade prevzemnike, kar je zelo pomembno. Problem mladih prevzemnikov je izrazit in na tem področju še nismo prišli do nekih rešitev, s katerimi bi bili zadovoljni.

pa naj bo potem mogoče tudi apel prek vas na predsednika Vlade, da se čim prej zgodi predlog za novega ministra, kajti, kot se pogovarjava, že tole moje vprašanje je dokaj kompleksno,

katerega je bil ustanovljen, to je zaradi denacionalizacije, ne samo zaradi ustvarjanja profitov, da nima minusa, je v redu, ampak govorimo o tem, da mi seveda želimo dati podporo našim kmetom, našim družinskim kmetijam, ki ne pridejo do zemljišč

vsak kvadratni meter zemlje in sedaj tisti zaraščeni kosi, kot so recimo, ne vem, degradirana področja v Halozah, ki se sedaj že pojavljajo tudi bližje urbanih mest, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, če bi bili v lasti

na nek način vrši svojo vlogo in ne moremo trditi, da ne, vedno pa je prostor za izboljšave, vedno. Tudi danes so bila pogajanja z deležniki, po mojih informacijah je bilo precej burno in tako naprej, zato verjamem, da bo v bodoče treba še precej narediti. Jaz si seveda želim, da bo dialog v bodoče tekel na neki kulturni ravni, tako kot se tudi pričakuje, da ne bomo drug do drugega nasilni na tak ali drugačen način, tako da izzivov ne bo zmanjkalo. Minister bo seveda vsak čas imenovan, kajti rok se izteka, in potem bo on on predstavil tudi svojo vizijo za naprej in kako vidi tovrstno problematiko. Vsekakor pa

nenazadnje vrši svojo vlogo, ker se veliko govori o samooskrbi, veliko se govori tudi o sodobnih trendih kmetovanja, tako da imamo oboji veliko za narediti, na eni strani država, na drugi strani tudi deležniki. Imamo takšne in drugačne izkušnje. Spoštovani poslanec, želim vam lepo praznovanje, uspešno novo leto čim več uspešno zastavljenih vprašanj tudi v prihodnjem letu! Seveda se bova takrat srečevala na mojem resorju. Hvala lepa.

Letos smo se o plačah sodnikov že veliko naposlušali. Od januarskega hepienda z dodatkom 600 evrov na mesec, ki je bil na koncu tik pred obravnavo na Odboru za pravosodje umaknjen iz parlamentarne procedure, nas je na reševanje tega problema napotilo Ustavno sodišče z odločbo, ki je bila sprejeta v začetku junija in ki je določila Državnemu zboru, se pravi nam, rok pol leta, da uredi zadeve. V medijih je zaslediti raznorazne poskuse koalicije, da bi se zadevo rešilo, ki pa na koncu ne pridejo Rok, ki ga je določilo Ustavno sodišče, pa se nezadržno bliža in se izteče 3. januarja. Verjetno smo si lahko vsi enotni, da v tem letu takega predloga tukaj ne bomo obravnavali. Zato me zanima: Na kakšen način boste v nadaljevanju pristopili k rešitvi problema? Kako boste rešili nesorazmerja, ki se bodo po rešitvi enega problema pojavila v razmerju do funkcionarjev ostalih dveh vej oblasti in javnega sektorja nasploh? Hvala.

tudi v nadaljevanju tega mandata. Morda uvodoma, če dovolite, naj izpostavim ali pa ponovno opozorim, da je urejanje plač javnega sektorja v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, tako da na ta splošnejši del vašega vprašanja ob koncu seveda ne morem odgovarjati, ker za to nisem pristojna. Seveda pa sodi v resor Ministrstva za pravosodje vprašanje urejanja položaja sodnikov. In tudi zato smo na Ministrstvu za pravosodje, seveda v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, z namenom reševanja neskladij oziroma nesorazmernosti in neurejenosti materialnega plačnega položaja sodnikov pripravili že vrsto različnih predlogov, od tistega februarskega, ki je svojo pot v parlamentu žalostno končal, pa do nekaterih drugih predlogov. Vmes smo prišli, kot ste sami opozorili, do nekega novega dejstva, to je do odločbe Ustavnega sodišča, ki je nedvoumno ugotovilo, da je trenutna ureditev plač sodnikov v Sloveniji, ne samo sodnikov, ampak tudi tožilcev, mutatis mutandis, kot rečemo v pravu, torej smiselno tudi tožilcev, neustavna. Neustavna zato, ker so neustrezna razmerja med plačnim položajem sodnikov na eni strani in poslancev na drugi strani. strani. Konkretno je Ustavno sodišče takrat v svoji odločbi ugotovilo, da so razlike med plačnimi razredi najnižje uvrščenih sodnikov, upoštevajoč tudi mesečni pavšal poslancev, v primerjavi z najnižje uvrščenimi poslanci, odvisno od višine pavšala, med 11 in skoraj 13 plačnih razredov. Skratka, da ne dolgovezimo, Ustavno sodišče je v ustavni odločbi ugotovilo, da gre za kršitev Ustave zaradi takšne neurejenosti sodniških plač, zaradi takšnega nesorazmerja. To seveda posledično pomeni kršitev načela neodvisnosti sodnikov, ki ga zagotavlja Ustava Republike Slovenije, ki vključuje, jasno, tudi materialno neodvisnost sodstva. Posledično to pravzaprav pomeni tudi kršitev pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Situacija je vsekakor takšna, da narekuje rešitev. Naj pa ob tem poudarim tudi tisto, kar se pravzaprav v javnosti mogoče premalo izpostavlja, in sicer, da je odgovornost, primarna odgovornost za ureditev tega plačnega položaja na zakonodajalcu, kakor je tudi Ustavno sodišče izrecno zapisalo, kot v vsaki svoji ustavni odločbi, tudi v tej, da torej Ustavno sodišče zakonodajalcu, to je Državnemu zboru, nalaga izpolnitev oziroma uresničitev te ustavne določbe. Kot rečeno, na Ministrstvu za pravosodje smo v ta namen, da pomagamo pripravili več različnih predlogov, na koncu pa je seveda na poslancih Državnega zbora, da povedo, da poveste, katera rešitev bi bila sprejemljiva. Ko bo v Državnem zboru zadostna podpora takšni uskladitvi, imamo, kot rečeno, na ministrstvu pripravljenih kar nekaj možnih variant, variant, od morebitne ureditve, ki ne bi bila povsem sistemska in zato nam tudi ni najljubša, v Zakonu o sodniški službi. Možna je tudi ureditev s pomočjo oziroma na podlagi interventnega zakona, kajti tukaj gre za situacijo glede na neustavnost, ki lahko v nadaljevanju že pomeni ogrozitev delovanja enega od podsistemov države, to je sodstva. Tudi zato, ker seveda veste, da sodniki ne želijo več tiho spremljati tega, kar se dogaja, torej več kot desetletnega neusklajevanja njihovih plač z inflacijo, za razliko od celotnega ostalega javnega sektorja, kjer je to usklajevanje potekalo, in so že tudi javno napovedali v primeru neuresničitve te ustavne odločbe neke vrste stavko, ukrepe, ki bodo zmanjševali učinkovitost sodnih postopkov, kar pa je posledica, ki si je zaradi varstva pravic državljanov do sodnega varstva v razumnem roku gotovo nihče ne želi. Posledice neuresničitve so lahko še številne druge. Sodniki so prav tako že javno napovedali, da bodo po roku za uresničitev, s 3. januarjem, vložili tudi kolektivne tožbe, odškodninske tožbe, s katerimi bi terjali

da je bila ugotovljena neustavnost in to je pač treba odpraviti. Tudi v vašem odgovoru ste povedali, v kakšni smeri boste zadevo poskusili izpeljati, se pravi da boste izenačevali plačne razrede poslancev s plačnimi razredi sodnikov, ampak je ena bistvena razlika. Mi smo tukaj v tej dvorani, pa v končni fazi tudi funkcionarji izvršne veje oblasti, vezani na mandat. Poslanci na največ štiri leta, večinoma je v zadnjih letih ta mandat krajši, ministri, državni sekretarji pa na mandat predsednika Vlade, ki je zadnja leta tudi krajši, oziroma od njegove dobre volje. Jaz Jaz bi si vseeno želel malo bolj podrobnega odgovora na vprašanje: V kateri smeri boste zapeljali to zadevo? Pa še ene stvari se je treba zavedati. Sodnikov je na ravni cele države približno 900, nas, poslancev, je pa tukaj 90. 90. Predlagatelj je v tej zahtevi za oceno ustavnosti tega zakona navedel, da so plače sodnikov rasle bistveno počasneje kot pa v javnem sektorju, kar ne drži. Vi ste rekli, da se je v javnem sektorju usklajevalo z inflacijo, ampak mislim, da gre te zadeve pripisati bolj višanju minimalne plače na tistih najnižjih delovnih mestih, tako da bi prosil za malo bolj konkreten odgovor. Zanima me: V katero smer mislite zapeljati zadevo?

omenjali ste razliko, čeprav me nekako vabite, da tukaj razpravljam o ustreznosti plač poslancev in drugih funkcionarjev. Tega ne bom naredila, kajti pristojna sem za urejanje položaja sodnikov, ne pa vsega ostalega. Kot rečeno, še enkrat poudarjam, to je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, pa vendarle, kot eno od razlik trajanje mandata ali nekaj podobnega. V resnici moje mnenje, pa pravzaprav to ni moje mnenje, to je mnenje Ustavnega sodišča in to izhaja iz Ustave Republike Slovenije, tista ključna razlika med, da rečem, konceptualnim ali pa normativnim položajem sodnikov v primerjavi z drugimi funkcionarji v tej državi, tako kot praktično v vseh modernih demokracijah, vsekakor v Evropi, je ta, da imajo sodniki kot funkcionarji za razliko od ostalih vej, drugih dveh vej oblasti, edini edini v Ustavi zagotovljeno neodvisnost, ki vključuje tudi materialno neodvisnost. Ravno zaradi tega je tudi Ustavno sodišče ugotovilo, da gre v tem primeru za neskladje z Ustavo. Drznem si reči, da je vprašanje, ali bi Ustavno sodišče ugotovilo enako, če bi podobne zahteve vlagali drugi dve veji oblasti, pa sedaj na nek način pljuvam v svojo skledo, kajti tudi sama sem ministrica, ampak nisem tu zato, da se borim za svojo plačo, niti nisem tu zato, da se borim za plače sodnikov, ne gre za sodnike, ne gre za vas, zame ali za kogarkoli osebno, gre za zagotavljanje pravne države, katere ključni steber je zagotavljanje neodvisnosti delovanja sodstva. Ta neodvisnost vključuje tudi materialno neodvisnost, ki seveda zmanjšuje tveganja, tudi korupcijska, če želite, in omogoča, da sodstvo pridobiva najboljše kadre. Tukaj se ne pogovarjamo o tem, kaj mislite vi poslanci ali mi ministri, temveč o tem, kaj terja Ustava. Ustava terja, da ima sodstvo zagotovljeno neodvisnost. Naj omenim, da sem ravno danes prejela tudi pismo evropskega komisarja Didierja Reyndersa, ki je opozoril, da Evropska komisija budno spremlja razvoj reform v Sloveniji, tudi sodniške zakonodaje, ki jo bomo v kratkem vložili v parlament, in ob tem opozoril tudi na to, da je bilo Sloveniji že v lanskem letnem poročilu o vladavini prava v Sloveniji priporočeno, da ustrezno uredi neustrezen plačni položaj sodnikov in tožilcev, ob tem je izpostavilo tudi omenjeno ustavno odločbo in pričakovanje Evropske komisije, da Slovenija to neskladnost odpravi v roku do naslednjega poročila, ki bo letos maja.

Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav obema ministricama in ministroma! Lep pozdrav tudi kolegom in kolegicam! Spoštovani minister za kohezijo in regionalni razvoj! V zadnjem času je v javnosti veliko kritik glede črpanja evropskih sredstev, tako v javnosti, predvsem pa je glede tega kritičen tudi predsednik Državnega sveta, ki je na svojem profilu, torej na omrežju X, navedel tudi primerjavo glede črpanja evropskih sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Hvala za vprašanje, spoštovani poslanec. Redko kdaj se zgodi, da minister s strani opozicije dobi prijetno vprašanje, ampak to vam govorim kot minister za kohezijo in regionalni razvoj, namreč Načrt za okrevanje in odpornost je v pristojnosti Ministrstva za finance, zato bom izkoristil svojih nekaj minut, da vas in slovensko javnost obvestim o dobrih številkah s strani

v Sloveniji na razpolago 33,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Na dan 15. december smo iz državnega proračuna izplačali 100 %, vsa sredstva, torej kohezijska sredstva so v celoti počrpana. Interreg za obdobje 2014–2020 smo v celoti počrpali že 107 milijonov evrov in tudi projekte zaključili in zaprli. Iz norveškega mehanizma smo prav tako v celoti počrpali 40 milijonov evrov in norveški mehanizem tudi zaprli. Vstopamo pa v novo finančno perspektivo na področju kohezije in regionalnega razvoja, to Tam pa smo do danes že odobrili operacije za 170 milijonov evrov in veljamo za eno izmed boljših držav v Evropi pri izvajanju nove finančne perspektive. nekaj, kar sem pozabil, pri stari finančni perspektivi 2014–2020 smo na četrtem mestu po uspešnosti črpanja, skupaj s Češko, in smo bili prejšnji teden v Bruslju posebej pohvaljeni, da delamo dobro. Ker pa sem član Vlade, sem seveda tudi soodgovoren skupaj z vsemi ministri in predsednikom Vlade za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Dobra novica je, da je Slovenija izpolnila 44 mejnikov in to gre zasluga ekipi ministra za finance. Mislim, da bo še v teh dneh nakazanih ali pa je že bilo nakazanih 540 milijonov iz Načrta za okrevanje odpornost. Na Vladi pa smo dobili informacijo, ker nam minister vsak mesec poroča, da bo v naslednjem letu, v začetku leta, nakazanih še 200 milijonov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Naenkrat, glej ga zlomka, Slovenija postaja tudi na področju Načrta za okrevanje in odpornost med boljšimi državami v Evropi. Evropi. Tukaj pa gre zahvala ministru za finance in njegovi ekipi, ker smo uspeli doseči mejnike, tudi ostala ministrstva, ki so bili na videz težko dosegljivi. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, če želite, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, da pohvalite ministra po teh besedah.

Hvala lepa. Gremo naprej. Kolega Aleksander Reberšek bo zastavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek ter ministru za naravne vire in prostor, gospodu Jožetu Novaku. Izvolite, spoštovani poslanec. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lepo pozdravljam ministre, ki so prisotni zdaj v dvorani! Moje vprašanje pa se glasi glede Koroške in Nužijevega plazu, ki je v občini Mežica po ujmi 4. avgusta letos za 15 dni popolnoma zaprl glavno cesto po Mežiški dolini na odseku Poljane–Mežica. Po čiščenju regionalne ceste je bil nameščen tudi alarmni sistem, ki obvešča o morebitnih premikih plazu. Cesta je danes v dolžini nekaj sto metrov odprta izmenično enosmerno in je tudi edina prometna žila po Mežiški dolini za srednje šole, avtobuse in ves ostali promet. V zadnjih tednih smo na območju Nužijevega plazu priča vedno večjim erozijskim nanosom, ki se pomikajo po hudourniku. Ogrožen je tudi objekt na naslovu Lom 4 in tudi ljudje, ki v njem živijo. Gre za edino glavno cesto po Mežiški dolini, ki oskrbuje ta del Koroške s preostalo Slovenijo, zato je nujna čim hitrejša sanacija,

gospodarska škoda. Plaz pa je seveda življenjsko nevaren za vse ljudi, ki se gibajo in vozijo v njegovem območju. Zato me zanima: Kdaj bo pripravljen načrt nujne sanacije Nužijevega plazu? Prosim, če lahko tudi

in tudi njegov vpliv nam je zdaj znan. Seveda gre za eno izmed bolj nevarnih območij teh plazov, kot ste tudi sami omenili, da lahko povzroči na koncu zdrs, ne samo na cesto, morda tudi na vodotok in v kasnejših delih seveda, kot kaže, tudi en del zemljin na pobočju na samem hribu. Mi smo se dogovorili in že peljemo usklajeno akcijo, ki jo koordinira državna projektna pisarna skupaj z županom Mežice, s katerim sem tudi osebno v kontaktu, in in sicer v dveh smereh, to je tudi delovni predlog iz teh dni, ki je bil pripravljen. Najprej bi na tem območju naredili montažno premestitev, neke vrste most oziroma pokriti vkop, ki bi zagotavljal večjo varnost pri prevozu ceste v tej fazi.

bi se v letu 2024 predvsem opravile raziskave tega končnega stanja in tudi pripravile neke vrste projektne rešitve, ki bi bile odvisne od teh raziskav in bi pripeljale tudi do končnih rešitev. Kot sem rekel, najbrž že s ciljem stabilizacije območja, tudi nekaj drenaž bo potrebnih in kaj drugega. Če bi to seveda zadostovalo, potem lahko rečemo, da bi bila ta druga izvedba lahko potem v naslednjih letih 2025, 2026 in naprej tudi reševana kot trajna rešitev. Seveda, če pa bi se izkazalo, da so težave večje, tudi morda nekoliko prilagojene rešitve, vendarle si glede na obseg tega potencialnega plazu skoraj ne bi upal reči, da bi morali iti v drugačne ukrepe, to je, da sprožimo in ga tudi odpeljemo dol, ker gre za prevelike količine. Jaz upam, da bomo prišli s stabilizacijo in naprej vse drugo. Od tu naprej pa seveda, kot sem rekel, ta skupina, koordinirana med DRSI in Ministrstvom

Jaz bom dodala samo še to, da pravzaprav koncesionar, ki je odgovoren za to cesto, na tistem območju praktično dneve in noči spremlja, kaj se dogaja, zato je lahko tudi cesta polovično prevozna, to smo res zagotovili relativno hitro takrat po poplavah. Gre za plaz ogromnega obsega, tako da rešitev ni enostavna, ampak kot je povedal minister, smo na zvezi in najhitreje, kar se da, iščemo rešitve. Seveda pa pri tako velikem plazu, pravzaprav, če se postaviš na cesto in pogledaš gor, sploh nimaš občutka, kako ogromen plaz je to in kaj se lahko zgodi. Varnost mora biti na prvem mestu, ker se zavedamo, da je to pomembna cestna povezava, pomembna prometna žila za ljudi in za gospodarstvo. Kot sem rekla, naš koncesionar res dneve in noči spremlja in ukrepa takoj, ko je to pravzaprav potrebno. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Glede na to, da imam zelo malo časa – vaše delo bomo seveda spremljali, ne pozabite pa na vse te prebivalce naše prelepe Slovenije, ki so lahko v malce večjem dežju seveda tudi odrezani od sveta. Bi se pa v drugem delu poslanskega vprašanja navezal predvsem na ministrico za infrastrukturo, ki sem ji tudi v navedbi poslanskega vprašanja [napisal], da me bo zanimalo tudi to, kako poteka popoplavna sanacija infrastrukture na širšem območju Savinjske doline. Pri tem vam želim sporočiti samo en apel, eno sporočilo, ne nam pozidati cele Zgornje Savinjske doline. Da ne bom narobe razumljen, na tistih območjih, kjer se cesta dotika struge, razumem, da je treba narediti neko močno škarpo, da je treba pozidati, obstajajo pa tudi rešitve, ki so zelo sonaravne. Tudi nov zakon o obnovi govori o tem. Mogoče premislek, tudi Zgornja Savinjska dolina živi

da bi državno cesto od Ljubnega do Solčave mogoče malo odmaknili od struge? Vem, da bi to prineslo dodatne, zelo višje stroške, bi pa se mogoče na dolgi rok rešili vsakoletne sanacije, kjer voda

v proračun za leto 2024 vključeni praktično zgolj projekti iz poplavljenih območij in na žalost je velik del tega prav v Savinjski dolini. Absolutno se strinjam s tem, da je treba graditi sonaravno, absolutno se strinjam s tem, da je treba gledati na naravo. Velik del tistega območja tako ali tako spada pod Naturo 2000, tako da so pogoji jasni. po teh poplavah še posebej veliko pozornost dajemo temu, da so projekti bolj odporni na vplive vode, da ne rečem na poplave, tako da tudi ni najbolj pomembno, kaj jaz mislim o prestavitvi ceste malo višje, ampak se mi zdi bolj pomembno, da stroka

takšna je pač ta lepa dolina, res praktično čisto ob vodi. Da bodo vsi ti projekti, ki jih zdaj izvajamo, bolj poplavno odporni, je pa v bistvu naša zaveza od začetka in mogoče zato kakšna stvar, kakšen razpis, ki smo ga napovedali, traja nekoliko dlje, ker želimo, da strokovnjaki, vodarji, preverijo tiste najbolj izpostavljene odseke. Za vse ostale projekte, ki jih imam tukaj navedene na štirih straneh, pa bomo res v najkrajšem možnem času dali pisni odgovor, če se poslanec s tem strinja. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega mag. Borut Sajovic, ki bo zastavil vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, za besedo. Spoštovani ministrici, draga ministra! Moje vprašanje ministrici za zdravje se nanaša na eno, bi rekel, lahko v delu kar simptomatično zadrego javnega zdravstva. Namreč, v prejšnjem tednu, v zadnjih desetih dneh nas je vse zagovornike javnega zdravstva, in taki smo vsi v trenutni koaliciji, zaskrbel, prizadel

smo še zavezani Hipokratovi prisegi ali jo nadomešča zavezanost evru in zaslužku ali pa pohlepu, ki smo mu v zdravniških vrstah priča vse prevečkrat. Kar nekaj afer je bilo razkritih v zadnjem času, ta se mi pa zdi, da je lahko nekega stanja, ki smo ga v nepravo smer gradili nekaj desetletij, zdaj pa je čas, da smo v skladu z vašo doktrino ravnanja analitični, preudarni, razmišljujoči, premišljeni, da stvari tam, kjer se jih da, postavimo na pravo mesto. Razkrilo se je namreč, da medicinska fakulteta, ki letno opravi okrog 600 tisoč testov s področja patologije, imunologije, mikrobiologije, s tem zasluži veliko denarja, hkrati pa so bila v javnosti jasno podana tudi sporočila, da so tam redni dodatki k povečanemu obsegu, da se stimulacije redno izplačujejo in da je bilo v letu

Vse to nas seveda v laični javnosti navdaja z mislijo, da mogoče Univerzitetni klinični center Medicinski fakulteti za teste plačuje preveč.

Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala za vprašanje. Ja, res je, problematiko je absolutno treba nasloviti, se o tem pogovarjati. Zagotovo je to zadeva, ki se je vlekla že nekaj časa in je v preteklih tednih pripeljala do nekega vrhunca. Kar se tiče Ministrstva za zdravje, je edina prava pot oziroma edina prava odločitev taka, da se na prvo mesto v tem sporu postavi pacienta, ki potrebuje zdravstvene storitve. Ko je prišlo do tega spora, ki je bil nedavno že rešen, med UKC Ljubljana in Medicinsko fakulteto, je Ministrstvo za zdravje tudi apeliralo na udeležence tega spora, naj spora ne rešujejo na škodo pacientov in pokazalo se je, da se vsi deležniki v zdravstvu zavedajo, da se lahko dogovorijo oziroma dosežejo dogovor sami, brez posredovanja sodišča in brez začasnih ukrepov, v v skladu s ciljem skrbi za pacienta. Ob tem sem vesela, da sta UKC Ljubljana in Medicinska fakulteta, ko sta prišla predstavit dogovorjen dogovor med njima na Ministrstvu za zdravje, tudi povedala, da si želita medsebojnega dolgoročnega in bolj tesnega sodelovanja, ne samo na tem področju, pač pa tudi na vseh drugih. Ministrstvo za zdravje si seveda želi, da do takih sporov v prihodnosti ne bi prihajalo. prihajalo. V konkretnem sporu bi se lahko tako z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije skušali dogovoriti glede nekih pravnih podlag, na podlagi katerih bi bila tudi za Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki deluje pod okriljem Medicinske fakultete, določena neka metodologija določanja cen in na podlagi tega pripravljen cenik, ki bi bil zavezujoč tudi za Medicinsko fakulteto, tako kot je za javne zavode. Se pravi, v bistvu bi morali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ministrstvo in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pripraviti neko metodologijo določanja cen mikrobioloških preiskav in na podlagi tega tudi cenik teh storitev, ki bi bil kasneje vključen recimo v uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

sporazumno dogovorili o nadaljevanju dela in še večjem sodelovanju kot do sedaj. Toliko zaenkrat. Hvala.

pacient ne sme in ne more biti tisti, ki ima seveda od tega bolečino ali pa izgubo. Strinjam se z ugotovitvijo, da seveda največji del tega problema izvira iz obdobja SARS-CoV-2, ko se je denar za teste, ki so bili v Sloveniji neprimerno dražji kot v tujini, delil z veliko roko, da se milo izrazim. Vesel sem, da v tem vašem odgovoru ostajate zavezani javnemu zdravstvu. Čestitam vam s tega mesta tudi za pripravo in sprejetje interventnega zakona v prejšnjem tednu, kjer smo jasno povedali, da smo na področju zavarovanja zavezani javnemu zdravstvu, da si želimo imeti stimulirane, nagrajene zdravnike, da si želimo, da so stvari v tem sistemu predvidljive, urejene, da si želimo več specializacij, zdravnike iz tujine in da si seveda želimo nasloviti tudi absentizem. V medijskih odzivih na vaše razmisleke in tudi na sprejetje tega zakona je bilo večkrat zapisano, da s tem sprejetjem zakona v resnici niso bili zadovoljni ne v gospodarstvu, ne v sindikatih, ne v zdravniških stanovskih zbornicah in organizacijah. Sem pa vesel, da smo z njim lahko zadovoljni pacienti, kar največ šteje. V nadaljevanju pa vas prosim, da vizijo razvoja tega spora

metodologijo določanja cen prenesti tudi na to področje. O tem se aktivno pogovarjamo tudi zdaj v teku priprave uredbe oziroma splošnega dogovora za leto 2024,

pozdrav kolegicam in kolegom, ministrici, obema ministroma, predvsem pa ministru, gospodu Jožetu Novaku! Moje vprašanje se bo nanašalo na koncesije na vodotokih.

nekaj časa prej. Republika Slovenija je doživela v letošnjem avgustu katastrofo, ki je še ni bilo v Republiki Sloveniji. zelo težko biti zdaj strokovnjak za vso to nezgodo, ki se je zgodila ob naših rekah.

v prihodnje, kolikor sem poslušal na vaši predstavitvi, nimam težav s tem. Skratka, ko smo se pred temi poplavami večkrat pogovarjali tudi o koncesionarjih, ki so v

aktualno. Sistem je seveda tak, da imamo na osmih porečjih pet koncesionarjev, ki to opravljajo, in sredstva so bila, tako kot ste rekli, različna v tem obdobju,

kjer smo tudi sami rekli, mi bomo zdaj najprej, in to prvič, kar so me malo čudno pogledali, ko sem jim rekel, prosim, dajte mi poročilo za leto 2023, dobro, še 14 dni, ampak to bo jutri.

nalogo v ministrstvu, da prevzame kontrolo pri vzdrževanju in novogradnjah na vodotokih. Ker vem, da je že zaradi drugih težav, predvsem nepripravljenih projektov, veliko dela, moramo zagnati projektante in dejansko zagnati tudi drugo operativo in tako naprej. To je zdaj prvi del, se pravi poročilo in pregled stanja. Naredili bomo tudi notranjo kontrolo za nazaj, da vidimo, kako to funkcionira. Upam, da bo kakšno priporočilo za izboljšavo.

besedah. Če so bili do zdaj za nazaj izvedeni interventni ukrepi, potem so za naprej po nekem drugem členu izredni ukrepi, ampak tudi to pomeni vzpostaviti situacijo, ki je glede tega malo boljša. Tudi ta paket sredstev, ki se bo nanašal predvsem na

[porečje] Savinje v celotnem delu v tem kontekstu. Jaz računam, da bomo v januarju pripravili prvi letni program, ki so ga tu sicer že imeli

Nadalje, če bo treba, mislim, da bom to ponudil že januarja, bodo tudi občine sodelovale v tistem deležu, kjer bomo videli, da ni možno, ker imamo poseben člen, ki to dovoljuje predvsem na drugem redu. To je zdaj prvi tak ukrep.

moje vprašanje, saj ni pomembno, kdo je koncesionar, mene bolj zanima, in to sem zaznal tudi na vaši predstavitvi, pa tudi iz tega prvega dela vašega odgovora, da

Ampak to ni poanta, včasih si mislim, da ni poanta, če vidimo 50 velikih bagrov v neki reki. Jaz mislim, da se oba oziroma vsi, ki sedimo v Državnem zboru, da je poanta v tem, kakšen je efekt. Mene je večkrat zbodlo, glede na to, da smo se znašli vsi skupaj, predvsem tiste državljanke in državljani, ki so bili seveda hudo poškodovani, njihovi objekti, njihove domačije, ki se soočajo z izjemnimi težavami, posledično tudi država [v težavah], da so pa zdaj kar naenkrat skočile tudi cene teh strojev. Jaz mislim, da je to nedopustno. Zdaj bom rekel čisto tako po domače, če nekdo dela z enim bagrom, je lahko neka cena, če pa vidi, da bo delal pet let 20 bagri, pa jaz mislim, da ne bi smel biti razlog, da je zdaj ne vem koliko višja cena. Tu se mi zdi, spoštovani minister, kolikor sem zasledil v vašem prvem delu odgovora, da gre stvar v pravo smer, seveda je najprej potrebna analiza

da ni pomembna meritev ur, ampak dejansko učinek, ki ga bomo imeli na terenu, to je ključno. Zato upam, da bom tudi to merilo lahko dobili za preteklo leto in bomo lažje delali

Jaz bi si zelo želel, da bi prihodnje leto bili vsi pod streho. Vemo pa, da je lahko to glede na čas, v kakršnega smo padli, tudi problem, ampak v vsakem primeru pa v tem obdobju. Hvala. poslancev. Kolega Žan Mahnič bo zastavil vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Spoštovani kolega, imate besedo. Izvolite. **ŽAN Hvala, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav ministru, kolegicam in kolegom! Moje vprašanje se nanaša na izbrisano podjetje oziroma podjetje, ki ga ni več, to je podjetje Puh, ki je bilo ustanovljeno leta 1950, njegova zadolžitev pa je bila varstvo pred hudourniki in erozijo. Tu sta dve pomembni besedi, hudourniki in erozija, na kar smo v zadnjih letih v veliki meri pozabili in vse te naravne ujme nas opozarjajo na to, da je vodo težko ustaviti takrat, ko dobi preveliko moč in s tega vidika je bila ta ukinitev

v letu 2018. To so samo nekateri podatki. Predvsem pa me zanima, kar je bilo pomembno pri tem podjetju, je bilo to, da je podjetje Puh dejansko imelo zelo velik arhiv podatkov o posameznih vodotokih s celega porečja Republike Slovenije. Ko je bila ta firma v stečaju, na začetku je bila seveda tudi v državni lasti, kasneje se je na nek način sprivatizirala, vendar so vsi ti arhivi po mojem mnenju zelo pomembni tudi za ugotavljanje sedanjega stanja, imajo veliko podatkov tudi o nekih poplavnih dogodkih iz preteklosti. Zanima me: Ali vam je, minister, kaj znano, kdo je nasledil vse te arhive, ki so bili obširni? Tudi sam poznam te arhive, ker sem se s podjetjem Puh srečeval v primeru plazu v Logu pod Mangartom. Mislim, da je bilo tudi po tem plazu veliko težav, ki jih je Puh doživel, kajti v primeru plazu v Logu pod Mangartom je podjetje posredovalo ne glede na to, da ni bilo zadolženo kot koncesionar na tem vodotoku in iz tega so sledile tudi velike težave tega podjetja v razmerju do posameznih ministrskih resorjev, to se je kasneje izkoristilo tudi za, na nek način, uničevanje tega podjetja. Ampak, kot sem rekel, ključno je to, kje so ti podatki o vodotokih, ali je kdo to nasledil, glede na to, da so se koncesije kasneje razdelile po posameznih porečjih, Puh pa je imel arhive praktično za celotno Republiko Slovenijo, predvsem glede tega, kje nastopajo hudourniki, kje so najbolj

k sreči so arhivi v končni fazi zdaj pristali na naši direkciji, Direkciji Republike Slovenije za vode, in so tukaj. Jaz jih bom šel po novem letu tudi osebno pogledat, da bom vsaj na nekaj testnih primerih videl, da so uporabni in da so ohranjeni za ta način uporabe.

teh gradivih, predvsem mislim, da bo uporabno, ko bomo začeli delati nove programe za naprej, ne samo za odpravo tega. To je ena stvar. Drugo sem se pa hotel samo navezati na vprašanje vašega kolega in zdaj vas glede tega, jaz računam, da imamo mi do junija vsi skupaj še veliko dela s

neka nadgradnja teh stvari na način, ki smo ga tudi že večkrat [omenili], na hudourniških delih, predvsem v zgornjih tokovih, moramo zadrževati vode in naplavine in vse ostale zadeve z bistveno večjimi investicijami kot sicer, zato da lahko malo lažje [urejamo] poplavnost in drugo v ravninskem delu, seveda pa tudi naselja, ki so primarna točka ščitenja in zavarovanja z ukrepi, ki so narejeni. Jaz računam, da bi s koncem leta pripravili tudi analizo delovanja sistema s temi koncesionarji. Mi imamo zdaj, to domnevam po tem hitrem pogledu, nek nedokončan proces

drugo, seveda v kombinaciji z občinami, v določeni meri, več ali manj, kar je seveda tudi predmet resnega pogovora, tretja varianta pa je seveda razmislek, kaj nam prinaša morebitna ponovna vzpostavitev

Tudi ta zgodba s koncesijami, kot sami ugotavljate, verjetno ni najbolje zastavljena ali pa je nedokončana. Dejstvo je, da se preventivnih ukrepov na vodotokih, predvsem na hudourniških delih vodotokov, in na območjih, ki so bili erozijsko podvrženi neki večji nevarnosti, v preteklosti praktično ni izvajalo. Celo več, včasih smo imeli težave že pri tem, ko je nek hudournik tekel pod neko cesto, kjer je bil nek premostitveni objekt, pa so bile težave, kdo bo posredoval pri tem, da se bo, ne vem, neka zadeva sanirala. V preteklosti smo prihajali do takih absurdov, ki pa so na dolgi rok seveda povzročali samo večjo škodo tako za lokalne skupnosti kot za državo, zato me veseli to razmišljanje, ki ga imate, da se te zadeve na nek način prevetri. Zanima me pa tudi to, ker zdaj veliko govorimo o območjih, ki so bila prizadeta s poplavami in je tam treba določene stvari pospešiti in ukrepati tudi na teh čelnih vodotokih. Zanima me: Ali je vseeno v tem razmišljanju tudi ukrepanje na vodotokih izven tega območja, ki je bilo zdaj prizadeto? To pa zato, da se mogoče neke preventivne stvari začnejo bistveno prej dogajati, ne da čakamo, da se mogoče v enem drugem območju v Sloveniji pojavi neka velika poplava in bomo spet rekli, lahko bi ukrepali, pa nismo. Samo še mogoče odgovor na ta del, se pravi da ni ves fokus samo na območjih, ki so bila zdaj poplavljena, kar je sicer pravilno, vendar da se vzporedno

Najprej še to, da nisem preslišal besede erozija in plazovi. Logično je, da je to povezano med sabo, pa tudi to bi moralo imeti velik pomen, žal pa imamo pri nas situacijo, da se nihče

In drugo. Pri investicijah in preventivnih ukrepih pa domnevam, da bo ta program malo daljši, ampak na žalost bo malo odvisen od stopnje pripravljenosti dokumentacije in če bomo po teh arhivih znali kaj pobrskati,

narejena. Seveda, v kombinaciji pa zmogljivosti in gradbene operative in projektantske projektive in tega pa bomo, če bo treba, tudi malo čez mejo pogledali. Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Andrej Hoivik, ki bo zastavil vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Izvolite, spoštovani kolega. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovana ministrica za kulturo! Nadzorni svet RTV Slovenija, ki je po starem zakonu štel 11 članov, večino katerih sta imenovala Vlada ali Državni zbor, je z vašim novim zakonom prenehal obstajati. Nadzorne funkcije je prevzel na novo oblikovani Svet RTV, ta sedaj usmerja in nadzoruje produkcijski plan največje in edine javne medijske hiše v Sloveniji, skrbi pa tudi za nadzor porabe financ, ki večinsko prihajajo iz obveznega RTV-prispevka. Po le slabih šestih mesecih novega sveta RTV in nove uprave je ta RTV Slovenija pridelala slabih 11 milijonov evrov minusa, v prihodnjem letu pa je predvidenih kar 23 milijonov evrov minusa, torej skupno v letu in pol 34 milijonov minusa pod novo, depolitizirano upravo. Ta isti novi svet RTV Slovenija je preteklo sredo na nujni seji Odbora za kulturo pred nas poslance prinesel predlog novih sprememb Zakona o RTV Slovenija, torej vaš depolitiziran, seveda v narekovajih, svet je prosil nas politike, da mu pomagamo. Svet RTV zahteva, da državni proračun v naslednjih letih nameni dodatnih nekaj več kot 6 milijonov evrov letno za delovanje Simfoničnega orkestra, Big Banda RTV Slovenija in za nadaljevanje programov za gluhoneme, gluhe, slepe in slabovidne. Zato vas, spoštovana ministrica, sprašujem: Ali je bila ukinitev Nadzornega sveta RTV Slovenija z vašim zakonom napaka? Vsaj tako kažejo ti podatki, ki sem jih navedel. Zanima me tudi: Ali podpirate predlog novele zakona, ki jo je pred politiko postavil predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici? Hvala.

koalicije, da bomo uredili stanje na RTV Slovenija, da bomo umaknili politiko iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Kajti, spomnimo se, prejšnje vodstvo je poglobilo krizo, uničevalo avtonomijo ministrstev in novinarjev in potem so bile tudi recimo druge sporne prakse, ki jih je problematizirala strokovna in druga javnost, recimo različne prodaje delnic in tako naprej. Vsi se strinjamo, da je seveda potreben tudi razmislek o financiranju RTV Mislim, da je bila odločitev absolutno pravilna, stojimo za njo tako v Vladi kot tudi ljudstvo, ki je šlo na referendum, da je podprlo umik politike, podprlo enotni organ, Svet Svet RTV Slovenija, za vodenje in upravljanje javnega zavoda pa pooblastilo štiričlansko upravo. Kot veste, se RTV Slovenija financira v skladu z zakonom, ima zelo jasen način, predpisan postopek in gre iz štirih temeljnih načinov financiranja. En, največji segment je RTV-prispevek, potem so tržne dejavnosti, sponzorstvo, en del pa se financira tudi iz državnega proračuna. Tudi ta je zakonsko predpisan. Gre za to, da se financira del narodnostnih programov, tudi prek Urada za narodnosti, Urad

Vsekakor je situacija RTV Slovenija, kot so nam jo tudi predstavili v upravi, težavna, gre pa za dolgoletne težave. Situacija nikakor ni nastala s poletjem, s prevzemom nove uprave. Zaradi tega smo se tudi sami, ki se zavedamo težav, že takrat zavezali, da bomo dali popravke Zakona o RTV, tisto je bil prvi, hiter, nujen korak pred uničenjem javne televizije. Zato smo se zavezali, da bomo tudi naredili naslednji celosten razmislek, in čas za to je sedaj. Vlada je pomagala RTV Slovenija, saj se zaveda svoje vloge kot ustanovitelja in hkrati zaveda pomena te največje medijske in kulturne ustanove za obveščenost prebivalstva in njenega pomena v družbi tudi za demokracijo. Zato je pristopila k temu konstruktivno. Z januarjem se bomo usedli tudi na Ministrstvu za kulturo in skupaj bomo videli predloge uprave in zaposlenih, kako lahko še izboljšamo ta zakon, tudi da do takšnih zagat ne bo več prišlo. Kajti RTV Slovenija mora biti neodvisna, tako v finančnem smislu kot v političnem smislu. Se pa o tem sedaj zelo veliko govori, tudi o tem, kaj se dogaja na RTV Slovenija. Zato se gospodu Hoiviku zahvaljujem za to vprašanje. Kajti Zakon Zakon namreč tudi predpisuje, kaj vse mora biti na RTV Slovenija po 3. členu, katere stvari morajo biti financirane, od regionalnih centrov do programov za mednarodno javnost in tako naprej. Ob tem bi spomnila, da so državljani in državljanke množično odšli na referendum in podprli naš največji kulturni zavod, kajti tudi tam so vsebine kulturne in druge narave, ki niso komercialno usmerjene in jih lahko slišimo in vidimo zgolj na javni RTV Slovenija. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Ministrica, prosim, da izklopite mikrofon. Hvala. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa. Spoštovana ministrica, zdaj ste pravzaprav ponovili stavke izpred enega leta, ko smo šli na referendum, niste mi pa odgovorili na vprašanje, ali podpirate ta predlog, ki ga je pred nas poslance prinesel predsednik Sveta RTV Goran Forbici. Najbrž ste z zakonom seznanjeni, sicer ni bilo na tisti seji, ampak je bil državni sekretar in vas je zagotovo seznanil. RTV Slovenija pričakuje dodatnih nekaj več kot 6 milijonov evrov letno, zato da se ne ukine Simfoničnega orkestra, kot oba veva, je to eden najboljših orkestrov v Sloveniji, zato da se ne ukinejo programi za gluhoneme, gluhe, slabovidne in slepe. Kar ste pa vi dejali, z vami se pa absolutno ne strinja Združenje dramskih umetnikov Slovenije. Danes smo prejeli njihov dopis, kjer po PPN za 2024 uprava drastično znižuje financiranje programov, kot so deli na tem radiu, torej tretji program. In dr.

vlado, pod vašo upravo, pod depolitiziranim RTV Svetom se uveljavlja okolje strahu. ali je bila to, da se je ukinil Nadzorni svet, napaka, glede na to, da so bili še v letu 2022, v prvi polovici tega leta, prihodki kar za samo trenutek – 2,5 milijona evrov višji kot odhodki? To je poročilo iz septembra 2022. Ko vas je takrat generalni direktor Grah Whatmough prosil za pomoč zaradi cene električne energije, se niste hoteli sestati. Celo več, predsednik Vlade je dejal, da dokler ne bo depolitizirane RTV, se nima kaj z upravo oziroma s tedanjim vodstvom pogovarjati, sedaj ko pa imamo pol leta novo upravo, tako imenovani depolitizirani RTV, pa smo na kar 11 milijonih evrov minusa. Zato me ponovno zanima, ali podpirate to novelo zakona, ki jo je predstavil gospod Forbici, in zdaj po teh stavkih, ali je bilo ukinjanje

prejšnje vodstvo na RTV Slovenija, ki je pravzaprav tudi samo sprožilo ta odpor in upor javnosti, da se je šlo na referendum in odzvalo in podprlo umik strankarske politike iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Seveda sem ponovila, kar govorimo ves čas: RTV Slovenija je javni medij, je medij, ki mora biti avtonomen. In zaradi tega jaz ne posegam v programsko shemo, ne manjšam in ne počnem ničesar. Kajti to so avtonomne odločitve vodstva in ne politike. To namreč pomeni, da je politika ločena od vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Vse odločitve so na upravi in svetu, če jih bo potrdil. Seveda mi v tem času tudi zainteresirano javnost in predloge slišimo, tudi ideje, ki so prišle na resornem odboru, so tiste, ki so zanimive, jih zbiramo, ampak pristojnost pisanja zakona je seveda na Ministrstvu za kulturo, kjer se ga lotimo januarja, kot smo tudi že povedali in napovedali. Hkrati pa je Urad za narodnosti tudi za naslednje leto zagotovil več financiranja s strani države, okoli 10 milijonov. In še enkrat ponavljam – tukaj se seveda strinjam tudi z dopisom, tudi z vami RTV Slovenija je največja kulturna in medijska hiša v Sloveniji. Tudi po zakonu ima dolžnost, da vse nekomercialne programe, tudi kulturne, otroški program, orkester, simfonike in vse te stvari, ki bogatijo našo kulturo tako za sedaj kot tudi za arhiv, ki govori o preteklosti, vzdržuje in dela na tem. Zato bi samo spomnila na to, da smo tudi zato spremenili zakon in odšli na referendum – da politika ni več tista, ki se v to vmešava.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 torej ali menite, da je bila ukinitev Nadzornega sveta napaka in ali podpirate novelo, ki jo je gospod Forbici, ki je sam dejal, da se že 20 let ukvarja s politiko, prinesel pred nas poslance, torej pred politiko. Zanimivo pa je, glejte, niste šli vi na referendum, pobudo je dalo več kot 40 tisoč podpisnikov, ki smo jih tudi mi zbirali, ker smo vedeli, da ko bo prišla depolitizirana uprava, bo RTV šel v črne številke. In to se pravzaprav dogaja. Drugo leto bodo davkoplačevalci tako ali drugače plačali še dodatnih 23 milijonov evrov, sicer ne neposredno iz obveznega RTV-prispevka, ampak prek državnega proračuna, torej prek ostalih davkov. Namesto da bo šlo za socialne transferje ali druge stvari ali za, ne vem, ceste in tako naprej, o katerih smo danes tudi imeli že veliko govora v tem parlamentu, bo šlo za financiranje RTV Slovenija. Poglejte, to niso moje besede, to so besede dvojnega doktorja gospoda Mihalja, predsednika Zveze združenja dramskih umetnikov Slovenije, ki vas prosi, politiko, tudi vi ste naslovnik: dušenje umetniških glasov prispeva k pomanjkanju raznolikosti v vsakodnevnem izražanju in s tem propad kulture. Takšnega direktnega pisma se mi zdi, da prejšnja uprava ni dobila v svojem obstoju v tistih dveh letih. Nenazadnje, kaj zdaj nova uprava predvideva? Bom samo citiral nekaj stvari. Za 40 % želijo zmanjšati produkcijo radijskih iger različnih zvrsti, kar je na meji samoukinitve umetniške zvrsti, katere skrbniki smo. Za nekaj mesecev želijo prekiniti celo prenose bogoslužja, za 40 % želijo reducirati literarni program, ki je eden stebrov Arsa, za 40 % želijo zmanjšati obseg snemanja resne in jazzovske glasbe za lasten arhiv in celo za 40 % želijo zmanjšati lastno glasbeno produkcijo. In nenazadnje, začelo se je govoriti, da se pripravlja ukinitev Simfoničnega orkestra, Big Banda in tako naprej. To je vaš depolitizirani RTV in temu smo seveda mi eno leto nazaj nasprotovali na referendumu. Žal ste piarovsko lepo zavili, da je za RTV SMO potrebno glasovati za, v resnici pa ste glasovali za tam tistih nekaj voditeljev, ki se zdaj lepo smejijo s televizijskih ekranov in ki vodijo politične oddaje. Kultura, narodna identiteta, vsi ostali programi pa dobivajo takšne reze. Predlagam, da razpravljamo o tem na naslednji seji Državnega zbora. Dokazi so pravzaprav sami, takoj ko govori Svoboda o depolitizaciji, to pomeni več problemov, več strahu in manj svobode govora.

vprašanje pisno. Vprašanje pa se glasi: Gluhota je ena izmed najtežjih oblik invalidnosti. Najpogostejša in najhujša težava komunikacije, oviranosti je socialna izključenost gluhih, saj je njihov socialni krog izjemno izjemno omejen. V vsakdanjem življenju lahko gluhi neposredno in neovirano komunicirajo zgolj s tistimi, ki se znajo sporazumevati z znakovnim jezikom. Zaradi tega imajo gluhi težave pri sporazumevanju in komunikaciji vsepovsod, tako v šoli, v službi, pri opravljanju različnih vsakdanjih opravkov, pri vključevanju tudi v prostočasne aktivnosti. Posledice komunikacijske oviranosti in socialne izključenosti gluhih so izjemne. Zelo zaskrbljujoče so ugotovitve društev gluhih in naglušnih oseb, da imajo med vsemi kategorijami invalidov gluhi najslabšo strukturo izobrazbe, kar posledično vpliva tudi na to, da kasneje zasedajo najslabše plačana delovna mesta in na koncu tudi prejemajo najnižje pokojnine. Gluhi so sicer v komunikacijskem dodatku, ki ga določa 8. člen Zakona o osebni asistenci, izenačeni s slepimi in slabovidnimi osebami. Gluhi in slepi in gluhoslepi imajo po zakonu pravico tudi do osebne asistence v obsegu zgolj in samo 30 ur na mesec, tudi če so starejši od 65 let. Poleg tega lahko upravičenec namesto osebne asistence izbere dodatek za pomoč in postrežbo, kjer pa imajo gluhi pravico do nižjega zneska, ki znaša 173,56 evra, medtem ko imajo slepi in slabovidni pravico do najvišjega zneska, to je 347,11 evra. Gluhim se prav tako tudi po sprejetju novega seznama telesnih okvar v letu 2021 kljub najtežji in sorodni obliki senzorne invalidnosti priznava samo 80 % telesne okvare, medtem ko se slepim upošteva 100 % telesne okvare. Posledično prejemajo gluhi tudi zaradi tega nižjo invalidnino. Gluhi in naglušni so osebe, ki imajo podobno senzorično invalidnost kot slepi in slabovidni, soočajo se tudi s podobnimi težavami s komuniciranjem, z ljudmi brez ovir in vključevanjem v družbo, pa vendarle ne uživajo povsem enakih pravic in socialnega varstva kot slepi in slabovidni. Zato pristojnega ministra sprašujem: Ali menite, da bi bilo treba odpraviti diskriminacijo gluhih in slabovidnih oseb, jim, kljub temu da imajo eno izmed najtežjih oblik invalidnosti, ne pripadajo enake pravice kot slepim in slabovidnim, ki imajo sorodno obliko senzorne invalidnosti? Hvala lepa.

Mislim, da krajšega in bolj jasnega vprašanja ne bi mogel postaviti. Kje bo stala splošna bolnišnica Gorenjske, za katero je namenjenih 300 milijonov evrov tako evropskih kot državnih sredstev in jih lahko izgubimo, če do leta 2027, 2028 bolnišnice ne postavimo? Vsi ministri do zdaj so se izogibali odgovornosti, da bi določili lokacijo, vsak minister si je pilatovsko umil roke in rekel, naj se zmenijo župani. Dogovarjajo se trije župani, se pravi tri lokacije so v igri, Jesenice, Radovljica in Kranj. Po mojem osebnem mnenju je najprimernejša lokacija Kranj, vendar pa tudi ne zavračam lokacije v Radovljici. Ko smo imeli tukaj v Državnem svetu posvet na to temo, tudi župani in lokalno prebivalstvo na Gorenjskem se s krepko večino strinjajo, da je lokacija na Jesenicah najmanj primerna in da naj tam potem ostane negovalna bolnišnica. Skratka, jaz sem to postavil že junija, potem je minister odstopil, potem je bil tri mesece minister predsednik Vlade, zdaj imamo po pol leta ministrico za zdravje, ki z vso formalnostjo in z vsemi pooblastili opravlja to funkcijo. Tako da, gospa ministrica, župani se med seboj nikoli ne bodo dogovorili, stoprocentnega strinjanja na lokalni ravni nikoli ne bo. Vi ste tista, ki mora ta gordijski vozel presekati, ne z ustanavljanjem posvetovalnih skupin, kjer zopet ne bo soglasja, kjer bo nekdo, ki bo zagovarjal Radovljico, drugi, ki bo zagovarjal Kranj, mislim, da v tej posvetovalni skupini ni nikogar, ki bi zagovarjal Jesenice, pa vendarle. Skratka, gospa ministrica, zanima me: Kdaj boste odločili o tem, kje bo stala splošna bolnišnica Gorenjske? Radi bi jo dobili, potrebujemo jo, vse je pripravljeno. Tako kranjski kot radovljiški župan zagotavljata, da se potem lahko tudi z gradnjo začne v najkrajšem možnem času. Rad bi danes slišal, kje bo bolnišnica stala.

Odločitev se sprejema že približno 20 let, zgodba je že precej stara. Nikoli si nisem mislila, da bo ta odločitev recimo padla name, ampak zdaj je tako, zdaj sem jaz tukaj ministrica in hvala za vprašanje. Celotno zgodovino oziroma zadnje dogajanje v zvezi s tem ste lepo povzeli. Poznamo potencialne lokacije. Na Ministrstvu za zdravje nekako sprejemamo to, da se je potrebno v čim krajšem času odločiti, zato da bo bolnišnica zgrajena do takrat, ko je potrebno porabiti sredstva, ste tudi že sami povedali, kdaj to je. Zgodba spada seveda v neko mrežo, ki želi zagotoviti optimalno in kakovostno dostopnost vsem prebivalcem gorenjske regije. S tega vidika se bomo na ministrstvu tudi odločili oziroma sprejeli odločitev. Se pravi, kriteriji, ki jih bomo pri tem upoštevali, kje je možno najhitreje zgraditi novo bolnišnico, kje je mogoča novogradnja in kje je postavitev nove bolnišnice na Gorenjskem najbolj racionalna z vidika dostopnosti in tudi pregleda vseh ostalih bolnišnic, ki so sedaj na Gorenjskem. Zdaj vemo, katere so. Se pravi, nova bolnišnica naj bo tam, kjer bo možno najhitreje, kjer je možna novogradnja in kjer je najbolj racionalna, da bo pokrila z z največjo možno dostopnostjo največ potreb ljudi. Analiz na to temo je bilo že kar nekaj narejenih, tako da ne vem, zdaj smo jih na ministrstvu tudi vse zbrali na kup, mislim, da v novo analizo ne bo potrebno iti, saj imamo že kar precej podatkov. Res je, nekatere je treba morda posodobiti, ker se res zgodba vleče že toliko časa, da so morda že nekoliko stari, ampak zavedamo se, da časa nimamo veliko in bomo to naredili čim hitreje. Ne vem, ali lahko to zgodbo prepustimo dogovoru med župani, ker se je nekako izkazalo, da je dokaj nemogoče doseči dogovor, kot ste sami omenili. Tako da bomo na osnovi vsega materiala, vseh strokovnjakov, ki jih imamo na ministrstvu, mogoče bomo k temu povabili tudi kakšnega zunanjega, lokacijo poskušali poskušali določiti čim prej, vsekakor pa v takem času, da bo gradnja gorenjske bolnišnice omogočena do roka, ko jo je potrebno zgraditi zaradi porabe sredstev. Hvala lepa. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Ugotavljam, da ste se ne glede na to, da ste kratek čas ministrica, že naučili eno glavnih veščin politika, to pa je, kako kar nekaj povedati, ne pa odgovoriti na kratko in enostavno vprašanje. Vi niste Gorenjka, kar pomeni, da ste neobremenjeni v tej zgodbi, in to je plus. To je plus. Ravno zaradi tega, ker vemo, da vsak lobira za svoj konec, tudi s strani zdravniške stroke, predvsem te na Gorenjskem, kar smo slišali tudi v Državnem svetu na posvetu. In ravno zaradi tega sem recimo pričakoval, v naši vladi smo imeli ministra, ki je bil iz Gorenjske, prej direktor jeseniške bolnišnice, gospod Poklukar, nekako je bila zanj žal pretežka odločitev in nekako ni želel ali upal ali kakorkoli že, pa ga nič ne kritiziram, ampak ni odločil o tem. Jaz sem imel zelo jasno vprašanje: kdaj? Ali je to januarja ali je februarja? Vi ste povedali tisto, kar že vemo. Se pravi, da se dela analize, da se dela te analize že 20 let, da čas beži, da lahko izgubimo finančna sredstva. Prvič sem slišal vsaj to, da župani ne bodo odločili, da ne morejo odločiti, ker se ne bodo med seboj o tem strinjali, da bi vsi trije prišli oziroma da bi eden od njih prišel, evo, dosegli smo dogovor. Vsak zagotavlja, da je pri njem možno najhitrejše to zgraditi. Ampak veste, če bi se pogovarjali, kje v državi bomo imeli glavni univerzitetni klinični center, ja seveda je to v Ljubljani, ne bomo ga postavili na Brezovico ali pa, kaj jaz vem, v Ivančno Gorico, pač to spada v prestolnico. Kranj je prestolnica Gorenjske, zato je za mene logično, kje bi, sploh glede na umestitev, avtocestni izvoz in vse, morala gorenjska bolnišnica stati. Seveda je tudi lokacija v Radovljici v redu, ampak glede na to, gospa ministrica, da imate vse te analize na mizi, to je stvar enega tedna, da vam naj strokovnjaki sporočijo, kje je po njihovem mnenju najbolj optimalna lokacija. Se pravi, kdaj boste to sporočili?

Kot sem že povedala, analize so. Vsekakor mi boste pa morali dati nekaj časa, da jih pregledam, predebatiram s strokovnjaki in da se potem skupaj odločimo. Ko bomo imeli odločitev, jo bomo sporočili. Bo pravočasna. Ne morem vam pa povedati, ali bo to 15. ali 30. januarja, žal ne. Zato ker je pač veliko zadev, s katerimi se ukvarjam. Ampak absolutno je ta ena izmed prioritetnih na moji mizi. Ko bom imela odgovor, ga bom z veseljem sporočila. Hvala.

paket programov, in v tem paketu je bil SK Prime, ne vem, katero nogometno ligo so predvajali. V glavnem, samo Telemach jo je imel, T-2 je takrat ni imel, in so nam rekli, ko vas stranke kličejo, kdaj bomo ta program dobili, med nami, verjetno ga ne bomo nikoli imeli, ampak recite, dobili ga bomo v najkrajšem možnem času. Mislim, da tega programa še zdaj ni tam, vem pa ne, ker nisem gledal. In se bojim, da bo z gorenjsko bolnišnico enako. Glede na vse analize, glede na to, da je že leto in pol, odkar je ta vlada na oblasti, mislim, da ni potrebno več čakati. Niste iz Gorenjske, nimate nobenega nahrbtnika iz Gorenjske, ste neobremenjeni in vsak bo razumel, da boste odločili, tako kot boste odločili. Glejte, ni nobenega problema, tudi če ni Kranj, jaz sem rekel, ali se zapelješ po avtocesti še 10 minut naprej ali nazaj, za večino Gorenjcev to ni problem. So pa seveda plusi in minusi pri vseh lokacijah, mislim, da je v bistvu na Jesenicah še skoraj največ minusov, kar se tiče same lokacije in vsega, seveda pa je potrebno poskrbeti, da se tudi Jesenice naprej razvijajo, kar bi bilo z neko negovalno bolnišnico možno. Praktično vsi župani iz spodnje Gorenjske so pisali, da je najprimernejša lokacija v Kranju. Ampak sklep tistega posveta v Državnem svetu je nekako bil, da sta v igri dve lokaciji. Glede na to, da ste omenjali dva datuma v januarju, resnično upam, da boste tja do recimo konca februarja na ministrstvu odločili, kje ta lokacija bo, sicer bomo pač v mesecu marcu ponovili to vprašanje, oziroma ker verjetno vprašanje ni tako efektivno kot seja odbora, bomo verjetno sklicali sejo Odbora za zdravstvo, tako da najbolje, da si prihranite čas in do takrat, gospa ministrica, odločite o tem. To je nekaj stavkov in en podpis. Gorenjska vam bo hvaležna, boste ministrica, ki je določila lokacijo, da dejansko lahko potem gremo v gradnjo in da koristimo sredstva, ki so za za to na voljo. Vemo pa, da so apetiti veliki, da marsikdo računa, da nam to ne bi uspelo in da se bo potem ta denar delil drugam. Tako da računamo na vas in dejansko apeliram, gospa ministrica, da v prvi triadi naslednjega leta dejansko določite lokacijo, ker ni nobenih izgovorov več, glede na to, da je zadeva stara 20 let, da je že vse na mizi in da je jasno,

Gaza, ta največji odprti zapor na svetu se pod raketiranjem, pod bombami Izraela dnevno spreminja v hiralnico, v požgano zemljo, v mrtvašnico, Guterres ji pravi pokopališče otrok. Ubitih je že skoraj 22 tisoč civilistov, od tega skoraj 9 tisoč otrok, več kot 4 tisoč 500 žensk, ranjenih je več kot 50 tisoč ljudi in več kot 8 tisoč ljudi je pogrešanih. Vsakih 10 minut v Gazi umre en otrok v imenu tako imenovane pravice do samoobrambe Izraela, ki pa glede na sklep Meddržavnega sodišča, ICJ, ki je sodni organ OZN, iz leta 2004 kot okupacijska sila te pravice na okupiranih ozemljih v resnici nima. Gaza je tako kot Zahodni breg in tako kot vzhodni Jeruzalem okupirano področje, tako da tam ne moremo govoriti o samoobrambi. Eden zadnjih v seriji neizrekljivih zločinov je primer, ko je izraelski buldožer na desetine palestinskih pacientov in ranjencev dobesedno pomendral in jih nato žive zakopal pod ruševinami v bolnici Kamal Advan v Gazi. Izraelske sile so poteptale tudi številne šotore na bolnišničnem dvorišču, v katerih so bili še živi Palestinci. Tako da, število žrtev se povečuje tudi na okupiranem Zahodnem bregu, na žalost, in v vzhodnem Jeruzalemu. V skladu s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida in z Ženevskimi konvencijami imajo države podpisnice, in mi smo podpisnica, dolžnost storiti prav vse, da preprečijo izvršitev genocida, saj v nasprotnem primeru nosijo soodgovornost zaradi kršitev mednarodnega prava. Na Vlado, na vaše ministrstvo sva s poslanko Tatjano Greif 8. novembra na podlagi apela Gibanja za pravice Palestincev poslali pobudo, in sicer številne stvari sva tam zapisali, recimo da naj se odločno zavzemamo za mir, da naj sprejmemo embargo na trgovanje z orožjem, vojaško opremo z Izraelom, k temu pozovemo tudi druge članice EU, da se vztrajno in brezpogojno zavzamemo za takojšnje premirje, smo rekli, da zahtevamo nepristransko preiskavo morebitnih dvojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost ter podpremo delo Mednarodnega kazenskega sodišča in ostalih sodišč in tako naprej. Zanima me na podlagi apela Gibanja za pravice Palestincev? Sploh zdaj, ko Slovenija v novem letu začenja dveletni mandat nestalne članice Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, organa, ki je poklican za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. Hvala. Delim z vami vse izrečene skrbi. Prav danes in včeraj smo imeli priložnost o zaskrbljujočih razmerah, humanitarni katastrofi v Gazi govoriti tudi na diplomatskem posvetu na Brdu pri Kranju. Pravkar, ko sem zapustila, je bila to tema, kjer so tudi naši veleposlaniki iz različnih držav v regiji pojasnjevali situacijo. Zelo nas vse skrbi humanitarna katastrofa v Gazi. Jaz sem tudi sinoči rekla, da je svet padel na preizkušnji humanosti in da popravnega izpita Številke govorijo zase, gre za grobe kršitve mednarodnega prava, humanitarnega prava, toliko pobitih nedolžnih civilistov, skoraj 20 tisoč, podatki so okoli 20 tisoč, med njimi res dve tretjini žensk in otrok – za to ni opravičila. Mislim, da tako velikega števila ubitih otrok praktično še nismo zabeležili v nobeni vojni. Slovenija si od začetka te katastrofe prizadeva za vzpostavitev humanitarnega premirja. Vi se boste spomnili, da smo že oktobra bili ena redkih držav v Evropski uniji, ki je podprla resolucijo za poziv k humanitarnemu premirju, humanitarni pomoči, vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, enako smo bili sopredlagatelji 8. decembra v Varnostnem svetu, ko je bila še ena resolucija, prav nocoj je v pripravi nova, vse so predvsem osredotočene na tisto najnujnejše, kar je ta hip – zaščita civilistov, zaščita ranljivih, torej trajno premirje. Tudi na vaše poslansko vprašanje in poslansko vprašanje vaše kolegice Greif smo sprejeli odgovor na Vladi in ga tudi pisno posredovali. Jaz sem poudarila večkrat, preiskava vojnih hudodelstev in podaja stališč glede genocida, Slovenija podpira boj proti nekaznovanosti in zagotavljanje odgovornosti za mednarodna hudodelstva in pri tem izpostavlja Mednarodno kazensko sodišče kot steber mednarodnega kazenskega pravosodja in potrebo po izogibanju fragmentaciji. Pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča, ki že vodi preiskavo v situaciji Palestina, se v skladu s 5. členom Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča nanašajo na najtežja hudodelstva, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto, to so genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva. To se bo nadaljevalo. Mi ves čas tudi opozarjamo na odgovornost, treba bo odgovarjati za vojne zločine, za vojna hudodelstva. Mi tudi zelo intenzivno, država zdaj sodeluje pri pri oblikovanju sankcij zoper izraelske naseljence, ko imamo nov izbruh nasilja tudi na Zahodnem bregu, napovedi o novih nezakonitih naselbinah. Prav prejšnji teden sem pred svetom za evropske zunanje zadeve v Bruslju sklicala sedem like-minded držav zunanjih ministrov, ki smo v podporo tudi visokemu predstavniku Evropske unije Borrellu res sledili tudi temu, kar je že naredila Amerika, Združene države Amerike, torej uvedbi prepovedi potovanja za izraelske naseljence. Tu sledimo kritikam na račun, kaj se dogaja tudi na Zahodnem bregu, skrbi nas, in pa seveda intenzivno sodelujemo pri naslednjem koraku v humanitarnem premirju, to je, kakšna bo politična ureditev Gaze. Gaze. Zagotovo je jasno to, da nikakor ne smemo pristati na prisilno preseljevanje prebivalcev in zmanjševanje enklave Gaze. Potrebno bo opolnomočiti palestinsko oblast Zahodnega brega, tudi nadzor nad Gazo, vse to so koraki, ki bodo zagotavljali nek trajen mir in mirno sobivanje Izraelcev, Palestincev. Vsi vemo, da si Palestina zasluži svojo državo, Slovenija to zagovarja, na drugi strani pa Izraelcem varnost. Tako da na tej politični ureditvi, priznanju dveh držav delamo vzporedno, zato pa najprej morajo biti zagotovljeni ti osnovni pogoji, zaščita civilistov.

da so v izraelskem parlamentu, mislim, da pred nedavnim, v procesu sprejemanja ali so sprejeli zakonodajo, ki omogoča, da se palestinskim državljanom Izraela, ki javno izražajo solidarnost prebivalcem Gaze ali javno demonstrirajo proti nasilju v Gazi, odvzame državljanstvo. Še več, lahko jih, če v znak protesta recimo blokirajo kakšno pomembno cesto, policija na licu mesta tudi ustreli. Tako daleč gredo stvari, da je popolnoma neselektivno vse skupaj. Vemo, to je kolektivno kaznovanje civilistov, nihče ni varen, ne civilisti ne novinarji ne mednarodni humanitarni delavci, bolnišnice, begunska taborišča, mošeje, cerkve, objekti Združenih narodov. Skratka, vse je na udaru raket in bomb. Zato me zanima: Ali snujete neko strategijo znotraj, da bi v OZN čim prej dosegli trajno premirje? Kajti humanitarni premori niso dovolj. Vemo, imeli smo humanitarni premor, takoj naslednji dan je bilo 700 mrtvih, kar je bil dnevni rekord. Tako da resnično, to je srhljivo, ko gledaš vse to trpljenje, in to je nekaj nepojmljivega. In nepojmljivo je, da se neke splošne mednarodne sankcije ne uvedejo proti Izraelu, proti Ruski federaciji so se takoj,

Jaz sem imela priložnost, da sem lahko govorila v imenu Slovenije tudi kot nestalna članica, opazovalka v Varnostnem svetu, na vse to tudi opozorila. Res je, da govorimo o praktično 3 tisoč in več političnih zapornikih v Izraelu, in tudi ti premori, ki so se dogajali, se strinjam, niso bili dovolj, so pa bili ključni za izmenjavo ujetnikov na eni strani in na drugi strani političnih zapornikov. Slovenija je tudi obsodila ta grozljiv, brutalen teroristični napad Hamasa in zajetje talcev in hkrati poziva ves čas k izpustitvi vseh talcev, zelo malo pa res na drugi strani govorimo, kaj se dogaja z zajetjem nedolžnih palestinskih zapornikov, in prav to je tisti napor, kjer je tudi treba nadaljevati izmenjavo talcev in političnih zapornikov. Tu gre lahko za obsodbo trenutne izraelske vlade, ki, kot sem rekla, krši mednarodno humanitarno pravo. Tu ni opravičila, tako kot za teror ni opravičila. Zato sem tudi v Varnostnem svetu odločno podprla vsa prizadevanja Guterresa. Z njim sva se tudi pogovarjala, kako so lahko tisti koraki naprej do vzdržnega trajnega humanitarnega premirja. Vi sami veste, da ni enotnosti, in prav te neenotnosti nam iz različnih razlogov, ko gre za humanitarno premirje, marsikdo danes v Varnostnem svetu očita, da ima Evropa oziroma Zahod dvojne standarde. Slovenija, moram reči, je tu na pravi strani zgodovine. Mi ves čas opozarjamo, da bomo tudi kot stalna članica v Varnostnem svetu zagovarjali mednarodno pravo, humanitarno pravo, mednarodno priznane meje, zaščito civilistov in spoštovanje človekovih pravic. To bo naše vodilo. Upam, da bomo čim prej prišli v situacijo, veliko se pogovarjam tudi s kolegi v arabskem svetu, kjer smo danes videni kot nekdo, ki razume, kaj se dogaja, to ni konflikt od včeraj, to je konflikt, ki ima že dolgo zgodovino, in prav skupaj z arabskim svetom moramo iskati tudi rešitev, kako bomo nadzirali, verjetno eno obdobje mednarodno, Ampak zagotovo mora biti to tudi v soglasju z arabskim svetom. Nazadnje, naš cilj pa je ob humanitarnem premirju, trajnem premirju zagotoviti varnost, sobivanje Izraelcev in Palestincev na tem območju. Hvala lepa. Kolega Milan Jakopovič bo zastavil vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu, ki pa je svojo odsotnost danes opravičil. Izvolite, kolega. Pa prosim, da poveste, ali želite ustni ali pisni odgovor. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Odgovor bi želel ustno na naslednji seji. Že julija 2022 se je gospodarski minister s predstavniki Občine Bovec in podjetja Sončni Kanin dogovarjal o skupnem iskanju rešitve za nadaljnje obratovanje smučarskega središča Kanin kot edinega visokogorskega smučarskega središča v Sloveniji. Poudarek je bil, če sem prav razumel, da se ministrstvo zaveda pomena smučarskega centra tako za Občino Bovec kot širše za regijo in slovenski turizem, saj gre za edino visokogorsko središče, ki je povezano tudi s sosednjo Italijo in ima pomemben potencial za razvoj ne samo zimskega, ampak tudi celoletnega turizma. Zagotovljeno je bilo, da bo kot minister, pristojen za turistični razvoj smučišč, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo preučil vse zakonske in finančne zmožnosti za rešitev, po več kot letu dni pa konkretne rešitve še vedno ni. Najbrž ni potrebno posebej poudarjati pomena Kanina kot edinega čezmejno povezanega smučišča. Za primerjavo, dežela Furlanija - Julijska krajina že več let intenzivno investira v njihovo smučišče, kamor so vložili več kot 70 milijonov evrov, samo letos 10 milijonov. Podpredsednik njihovega deželnega sveta je nedavno izpostavil, da že vrsto let uspešno sodelujejo z bovško občino, še posebej v zadnjem obdobju pa so presenečeni, da Slovenija ne razume velikega pomena tega čezmejnega smučišča. Od usode smučišča je v veliki meri odvisna tudi prihodnost v Bovcu. Zaradi negotovosti se je za leto dni zamaknila obnova hotela Kanin, ki je pred kratkim na državnem razpisu sicer dobil nekaj več kot milijon evrov za projekt popolne prenove, s katero pa v hotelu odlašajo, delno zaradi negotovosti glede kaninske žičnice in smučišča. Dodatno negotovost pa seveda predstavlja odsotnost zimske sezone, ki je odvisna prav od kaninskega smučišča. V zvezi s tem sprašujem naslednje: Kakšne načrte ima ministrstvo v zvezi z rešitvijo trenutne prepovedi obratovanja krožne kabinske žičnice na Kaninu? Katere ukrepe načrtuje ministrstvo, če jih načrtuje, v zvezi z razvojem smučarskega središča Kanin, kratkoročno in dolgoročno? Kakšno je mnenje ministrstva glede ideje, ki se pojavlja, da bi lahko med smučarskim središčem Kanin in smučiščem na italijanski strani vzpostavili nekakšen konzorcij, zadrugo, ki bi upravljala in razvijala obe smučarski središči? HOT:** Hvala lepa. Kolegica Mojca Šetinc Pašek bo zastavila vprašanje ministru za notranje zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju. Spoštovana kolegica, imate besedo. Izvolite. Hvala. Spoštovani gospod minister, gospod Poklukar, zanima me v bistvu vaš pogled, pa ne samo pogled, temveč tudi vaše ukrepanje v zvezi z izboljšanjem pogojev za delo policije. Moje vprašanje se nanaša na nedavno kazensko ovadbo, prejšnji teden jo je podala policija, v zvezi s kar dve leti in pol trajajočo preiskavo glede ovadbe zoper nekdanjega direktorja Ukoma Uroša Urbanije. Naj pojasnim. Pravna mreža za varstvo demokracije je že maja 2021 na ljubljansko tožilstvo vložila kazensko ovadbo ovadbo zoper tedanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje gospoda Urbanijo zaradi zelo hudih kršitev Zakona o STA, nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije. Spomnim, da je bilo takrat ustavljeno financiranje Slovenske tiskovne agencije za več kot 300 dni in da je bila Tiskovna agencija pahnjena praktično na rob stečaja. Tožilka v pristojni zadevi je sicer zahtevala dopolnitev te ovadbe s strani Pravne mreže, vendar je policija delo zavlačevala in kar sedemkrat zapovrstjo rok, tako je celotna policijska preiskava, kot sem dejala, trajala kar dve leti in pol, do prejšnjega tedna, ko je bila zadeva, potem ko sem sama že postavila poslansko vprašanje in ko so na to začeli opozarjati tudi mediji, končno zaključena s to ovadbo. Razumem, gospod minister, da vi seveda ne morete vplivati na konkretne zadeve policije, vendar me zanima:

ko ne gre za najhujše oblike kriminalitete, temveč za praktično zelo enostavne zadeve? Kaj boste vi kot minister lahko naredili, kako boste zagotovili boljše pogoje za hitrejšo obravnavo, procesiranje zadev na policiji? S tem bi namreč pomagali ne samo delu policije, temveč tudi tožilstvu in pravosodju nasploh, da se zadeve hitreje procesirajo. Posledično me zanima: Kdaj lahko v Državnem zboru pričakujemo predloge za spremembo zakonodaje za boljše, bolj učinkovito delo policije? Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke in poslanci! Spoštovana poslanka, hvala lepa za vaše vprašanje. Že sami ste si odgovorili, da minister za notranje zadeve o konkretnih zadevah praktično ne more vedeti nič. Gre za odprt predkazenski postopek, ki ga usmerja tožilstvo, in kot minister tukaj ne morem komentirati, kakšna so dejstva in na kakšen način pravzaprav državno tožilstvo, državni tožilec kot dominus litis vodi samo preiskavo. Zakaj ta preiskava poteka toliko in toliko časa, je praktično stvar operativnih postopkov tako policije kot seveda državnega tožilstva. Tudi s strani državnega tožilstva, vrhovnega državnega tožilstva, generalnega državnega tožilstva ne jaz kot minister ne vodstvo ministrstva ni bilo obveščeno, da je kakršenkoli zastoj na posamezni konkretni zadevi, da bi bilo zaradi tega

Tako da tukaj zelo zelo težko odgovorim, zakaj je ta preiskava, ki jo vi navajate, tako zelo dolga. Verjamem, da tudi zaradi operativnih zadev, kajti treba je vseeno pridobiti dokaze in dokler ni dokazov, zadeve, dokazi niso trdni. Tako da tukaj, še enkrat, ne morem teh stvari komentirati. Vsekakor pa verjamem, da se tožilstvo in policija sproti dogovarjata. Nenazadnje je tožilec oziroma tožilka, kdorkoli vodi konkretno preiskavo, tisti, ki usmerja policijo pri iskanju. Tako da tukaj res mislim, da sem popolnoma napačen naslov za te zadeve. Verjamem, da je to vprašanje za nekoga drugega, ne za ministra za notranje zadeve, se pa strinjam, da v kolikor bo potrebno spremeniti kakršnokoli uredbo, predvsem uredbo o sodelovanju tožilstva in policije, verjamem, da bomo seveda tudi to uredili. Vesel sem tudi vašega vprašanja v zvezi z zakonodajo, tako Zakon o organiziranosti in policiji kot Zakon o nalogah in pooblastilih policije si vsekakor želimo v naslednjem letu pripeljati sem, v Državni zbor, ampak še vedno poteka razprava znotraj Ministrstva za notranje zadeve, znotraj same policije, znotraj stroke. Verjamem, da ko bodo zakonske rešitve sprejemljive tudi za Državni zbor, bomo seveda z veseljem to prinesli in zagovarjali tudi tukaj, in verjamem, da tudi dobili glasove, bom rekel, široke podpore poslank in poslancev. Verjamem, da tudi vaše. Kar se pa tiče dokumenta, ki bo vseeno prišel v Državni zbor, je pa resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028. V tem trenutku nekako zaključujemo ta dokument, ga obravnavamo še na Vladi in seveda potem pride v Državni zbor. Toliko. Vseeno mislim, da na Ministrstvu za notranje zadeve sledimo praktično vsem odprtim vprašanjem. Je pa res, da se v odprte postopke kot minister za notranje zadeve ne morem vmešavati, lahko pa seveda prek pristojnega direktorata, torej Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, odredim izredni izredni nadzor v posamezni zadevi in zahtevam poročilo in seveda potem dobim mnenje. Toliko o mojih pristojnostih. Hvala lepa.

ta primer bije v oči, glede na to, da gre za zelo znan primer, da gre za notoričen primer, v katerega so bile uperjene tudi oči javnosti, zlasti medijske in strokovne javnosti. Šlo je tudi za to, da se je skorajda shiralo Slovensko tiskovno agencijo in da so v tem času po zaposlenih na Slovenski tiskovni agenciji, po takratnem vodstvu padale zelo žgoče in zelo žaljive zadeve, udarci. Vemo, da je bilo sproženih tudi kar nekaj kontraovadb s strani gospoda Urbanije in tako naprej. Skratka, ta primer je vendarle bil medijsko zelo razvpit in zelo problematičen. Zato se mi zdi nevzdržno, da policija tako enostaven primer, ki je dejansko enostaven, ker je šlo za zlorabo Zakona o STA in se ga ni spoštovalo, se ni plačevalo tistih zakonskih obveznosti do STA, do javne službe, ki bi se jih moralo, in je bilo to pozneje tudi ugotovljeno to bi lahko policija zelo hitro zaključila. Razumem, da vi tega ne morete, zato ponavljam svoje vprašanje: kakšno je vaše mnenje v zvezi s tako eklatantno enostavnimi zadevami, da se vlečejo tako in kaj boste vi storili, da se delo policije izboljša in da bo procesiranje takih zadev hitrejše? Hvala.

Minister za notranje zadeve je politik, ki ima predvsem regulativno funkcijo in pa seveda nadzorno funkcijo nad policijo. In v Sloveniji je policija samostojna in avtonomna in mehanizmi nadzora, tudi parlamentarni nadzor nad slovensko policijo je tisti, ki pravzaprav te zadeve tudi naslavlja, ne minister za notranje zadeve. Verjamem, da slovenska policija dela dobro, da preiskuje kazniva dejanja, da jih preiskuje učinkovito. Ne vem tudi, kakšen je konkreten postopek, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, za vas nedopustno dolgega dolgega procesa preiskave, ampak verjamem, da bo epilog kot vsako kaznivo dejanje dobil na sodišču. In potem je samo zadostno število dokazov, trdnost dokazov tisto, kar pravzaprav lahko tožilec na sodišču zagovarja, in seveda sodnik izda potem tudi sankcijo. Tako da kar se tiče samih preiskav slovenske policije, verjamem, da dela dobro, vem pa sam, da policija potrebuje sodobna pooblastila. Vendar ko dobi sodobna pooblastila, potrebuje tudi mehanizem nadzora. To je vsaki demokratični družbi še posebej pomembno in verjamem, da bomo tudi v tem državnem zboru razpravljali o sodobnih pooblastilih slovenske policije. Kajti

Državnem zboru. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo, in verjamem, da bo tudi, takrat ko bo seveda slovenska policija imela še sodobnejša pooblastila, stvari lahko preiskovala prej, hitreje in predvsem učinkoviteje. Hvala lepa.

gospoda ministra, sam je predlagal, da si želi razprave v Državnem zboru o tem, da bi policija dobila sodobna pooblastila za svoje delo. Ravno to je to, kar sem spraševala, namreč kdaj lahko pričakujemo z vaše strani, vi ste minister, vi organizirate zakonodajni del zadev, neke predloge resnih sprememb Zakona o policiji za boljše, učinkovitejše, hitrejše delo policije, da se tako enostavni primeri, kot je ta, ki sem ga navajala, ne bodo vlekli dve leti in pol. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Kolegica dr. Tatjana Greif bo zastavila vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan, ki pa je opravičila odsotnost. Prosim, da poveste, ali želite njen odgovor ustno ali pisno. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovana ministrica v odsotnosti, žrtve posilstva v sodnih dvoranah praviloma psihično podoživljajo zlorabo, ob tem jih doleti še, milo rečeno, nekorekten, močno pristranski odnos sodnikov. Oprostilne sodbe v primeru posilstva žensk se kar vrstijo. Javnost je tako šokirala novica o oprostitvi skupinskega posilstva mladoletnice s strani štirih storilcev, ki so zlorabo celo snemali. Sodnik je odločil, da napada na še ne 15-letno dekle ni mogoče šteti za spolni napad, ker je pogojen s hormonskim neravnovesjem. Torej, spoštovani, hormonsko neravnovesje je medicinska diagnoza in nima kaj iskati na sodišču. Namesto zaščite žrtve se išče razne olajševalne okoliščine za storilce, kar izvira iz patriarhalnih vzorcev, pogosto seksističnih in celo mizoginih. Takšne sodne odločitve kažejo temeljno nerazumevanje dinamike spolnega nasilja ter njegovih destruktivnih posledic, zato namerava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uvesti obvezno izobraževanje za strokovno osebje na sodiščih za izboljšanje znanja o dinamiki spolnih deliktov in razumevanje spolno pogojene kriminalitete. Kajti sodniki morajo imeti tako ustrezno pravno znanje kot tudi strokovno znanje s področja, o katerem odločajo in presojajo, kjer delijo pravico. Spoštovana ministrica, iz medijev sem povzela uradno stališče Ministrstva za pravosodje, da izobraževanja sodnikov ne smejo biti obvezna, ker sicer ne bodo učinkovita. Če bi Marija Terezija tako razmišljala, ko je leta 1774 uvedla obvezno šolstvo v naših krajih, kje bi bili danes? Sprašujem: Kdaj bodo uvedena obvezna izobraževanja strokovnega osebja v pravosodju za obravnavo spolnega nasilja? MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Kolega Žan Mahnič bo zastavil vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Spoštovani kolega, imate besedo. Izvolite. Hvala za besedo. Kolegice in kolegi, spoštovani minister! Moje vprašanje je spet dokaj kratko in jasno: Kaj boste naredili, da bodo lahko občine hitreje sprejemale občinske prostorske načrte? Danes imamo zakone, ki so do potankosti zbirokratizirali sprejemanje teh aktov. Imamo državljanke in državljane, ki na svoji lastni zemlji, katere lastniki so, ne morejo graditi novih objektov, kjer bi lahko živeli v doglednem času. pravi, po mojem mnenju se tudi krši ustava, pravica do zasebne lastnine in do razpolaganja z zasebno lastnino. Kajti da ti čakaš sedem, osem, devet let, da lahko nekaj na svoji parceli narediš, je nedopustno in predstavlja tudi, po mojem mnenju, kršenje človekovih pravic. Kar se tiče sprejemanja teh občinskih prostorskih načrtov, je to šolski primer izjemno dolgotrajnega postopka, ki traja običajno precej več kot pet let. Navedeno predstavlja tudi veliko oviro za razvoj občin in hkrati tudi enega od največjih razlogov, da se ljudje izseljujejo s podeželja. Vemo, da so na podeželju večinoma še velike hiše, ki so jih gradili v socializmu za dve, tudi tri generacije. Na kmetijah je veliko otrok, vsi ne morejo, potem ko dobijo družino, živeti v eni hiši, mladi si želijo graditi, želijo si ostati na podeželju, žal pa se s podeželja tudi mladi izseljujejo, ker hitreje lahko prideš, kljub temu da je finančno izjemno drago, do nekega stanovanja v mestu, kot pa da čakaš leta in leta, nekateri po sedem, osem ali več let, da lahko začnejo graditi. In zaradi tega potem podeželje ostaja neposeljeno, mladi se s podeželja izseljujejo, kar pa seveda predstavlja negativen trend. Zato mene zanima, gospod minister: Kaj vaše ministrstvo lahko naredi oziroma kaj načrtuje, da bo spremenilo zakonodajo in sam postopek, da bi se ti postopki lahko hitro izvajali? Ali Ali bi se katere od teh aktov dalo spremeniti že v kratkoročnem času? Kajti nek dogledni rok za sprejemanje takšnih aktov mislim, da bi morali spraviti pod pet let, idealno bi bilo tri, štiri leta. Vemo, da sta prvi dve fazi v zakonu omejeni na 30 dni, vendar v 30 dneh ni s strani države nobenega odgovora, država zahteva od presoje vpliva na okolje do vseh ostalih virov.

O vsebini mislim, da je potrebne malo več strokovnosti, boljše rešitve v smislu usmerjanja poselitve na območja, ki so za to primerna, in da je to delo opravljeno interdisciplinarno in na način, da ne silimo z gradnjo v neko nevarno območje, poplavno in vse ostalo. To je nekaj interdisciplinarnih strokovnih kriterijev. Mislim, da je tukaj veliko narediti na strokovnem delu. Drugo. Bolj kot s samo zakonodajo vidim problem v organizaciji ministrstev in služb, ki ste jih sami omenili. Soglašam z vami,

Nadalje. Problem je v usklajevanju teh raznih strokovnih mnenj, soglasij in vsega ostalega. Če se bo le dalo, bom poskušal pripeljati do točke, če ne bo kdo dal v 30 dneh, razen pri Naturi, kjer imamo veliko zmešano, bi tudi tukaj predlagal, da se šteje, da pogojev ni.

Mi imamo 189 občinskih planov celo narejenih. Kdo bi rekel, saj imate pokrito, kaj hočete. Naši kolegi bi takoj rekli, saj imamo vse, ne rabite nič. Pa ni res. Mi imamo zelo statične papirje, in takrat ko kdo začuti ali predvsem občina sama ne postavi stvari, ne more hitro reagirati. Mi nismo pripravljeni niti na velike investicije, gredo drugam, prav zaradi tega ker delamo na tak način. Jaz sem enkrat imel priložnost, kolega urbanist, tudi strokovnjak je bil pa istočasno župan ene francoske občine blizu Pariza,

Jaz bi bil zelo vesel, če bi se v 30 dneh vse odvilo in odgovarjalo nazaj. Tudi lokacijsko preveritev, ki smo jo zdaj v Zakonu o obnovi postavili, smo postavili z nekim kriterijem, če gre za nekaj hiš, za neko kmetijo ali kaj podobnega, naj se naredi ena na ena, ni treba delati celovitih študij, seveda če se ve, da je to del koncepta občine. Iz tega naslova imam pa še en drugi, večji problem, ki ga mislimo zagrabiti. V vseh zakonodajnih zadevah, v vseh stoterih členih, 300 členov ali koliko jih je že vseh skupaj nabranih, nihče v državi ne usklajuje teh mnenj in soglasij. Jaz bom poskušal nazaj vpeljati to, da ministrstvo, pristojno za prostor, uskladi in na občino pošlje usklajeno in enovito stvar, bom rekel, od koderkoli. Če se bo dalo, smo celo en mehanizem postavili, da mogoče to orožje, ki smo ga pretirano dali vsem sektorjem, po soglasjih, po ultimatih, po stoprocentnem soglasju, ukinemo, postopoma, morda z nečim, kar smo včasih imeli. Lokacijska obravnava. Smo napisali, če ste videli, v zakonu o obnovi, da imamo tudi tak proces pri teh manjših stvareh. Skratka, zdaj ko sem malo na širše povedal, nekaj ukrepov je, prvi na organizacijsko-kadrovskih zadevah, ki jih bomo opravili, drugo na koordinaciji države, da se bo vedelo, kaj kdo naredi, pri čemer imam najprej na lastnem ministrstvu nekaj narediti, ker se tam najdlje čaka, ali če ste prej slišali kolegico s kulture, je bilo vprašanje tudi njej postavljeno, kaj pa zdaj narediti – ampak tudi tukaj se da. da. Tretja stvar so pa na koncu še zakonski popravki, pa še usmerjanje občin zraven. Mogoče mi boste v dopolnilnem vprašanju dovolili še dve besedi reči bolj natančno, kot ste zdaj pričakovali.

težave, saj občinam nalagata, da morajo narediti več strokovnih podlag za samo izdelavo OPN. Mislim, da če bi že na tem mestu država lahko prevzela kakšen del ali pa bi kaj črtali, bi lahko postopek pohitrili. Če sem vas jaz prav razumel, je verjetno tudi kadrovski problem, da ne govorimo tudi o finančnem in vseh drugih. Ampak glejte, gospod minister, kaj je problem? Recimo Občina Gorenja vas - Poljane, zdajle je župan podpisal za zemljišče, kjer nameravamo na podeželju, v krajevni skupnosti čez 500 ljudi, zgraditi novo šolo. Minister za šolstvo je napovedal razpis, mislim, da leta 2025, in bomo imeli problem, ker je vprašanje, kako bo z OPN, če se, to, kar ste rekli, večji objekti, pomembna infrastruktura, niti tega ne da noter. V času covida smo v enega od PKP dali,

potrebno ravno zaradi poplav, ki smo jih imeli v Poljanski dolini – zdaj take signale dobivamo – dajati in delati dodatne presoje vplivov na okolje. Kar pomeni, da se bo zadeva še podaljšala, kar pomeni, da bodo ljudje še dlje časa čakali na to, da bodo lahko na lastni zemlji nekaj gradili. Da ne omenim problema, ki je na vašem ministrstvu, predvsem s strani teh birokratov, tam je razpršena gradnja če ima nekdo zemljišče na podeželju, ne vem, kaj je problem, če se hiša ravno ne drži že obstoječe domačije, ki je tam. Tako da minister, zanima me, kaj boste naredili, da bo dejansko tako, kot je treba, za prvo, drugo fazo, da bo odgovor v 30 dneh. Ko boste zapustili to ministrstvo, koliko časa bo treba čakati na …

kvečjemu zaostroval vprašanje gradenj na neprimernih lokacijah. Govorim o strokovnih vprašanjih. Ni zaradi lastnine samo po sebi umevno, da lahko na tisti lokaciji tudi spreminjaš namembnost. Pa vendarle, če se strokovno premisli prej, preden se predlaga lokacije, se da sigurno rešiti primere, ko je tudi v lokalnem interesu širše možno narediti. Bom pa drugi del vprašanj, ki se nanaša na samo postopkovno zadevo in na to, pa do te mere zaostril v korist občin, da bodo dobili v kratkem času svoje stvari in da bomo tudi razumeli lokalne specifičnosti, ki ste jih vi omenili v tem delu. Zakaj? Prostorsko načrtovanje ni samo po sebi, aha, tam bom imel, na tej lokaciji hočem imeti, in ne na drugi, ampak je ta strokovni del seveda potreben. In drugič, bom še enkrat ponovil, ni pa smiselno in ni koristno oziroma ne smemo dovoliti, da pa se nekateri organi morda izživljajo ali čakajo s svojimi soglasji in s svojimi stvarmi, če seveda ni razloga za to.

Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Minister, vi ste rekli, da boste pri lokacijah, ki niso strokovno primerne, kvečjemu zaostrovali. Se strinjam, ampak veste, kaj je problem? Ker traja leta, da sploh veš, ali je lokacija strokovno primerna ali ne, tisti, ki želi graditi. To To je problem. Saj vam nihče ne nasprotuje v tem, da zaostrujete tam, kjer res ni primerno za gradnjo, ampak naj to tisti, ki želi, ki vloži zahtevek, potem izve čim prej, ne pa da čakaš šest, sedem let, da na koncu izveš, da na svoji parceli ne smeš graditi objekta. In to je problem. Ker se toliko časa čaka. In ker ste omenili zakon o obnovi. Poglejte, gospod minister, v zakonu o obnovi se je dokazalo, da se da, če se želi. Ja, ljudje so izgubili premoženje, izgubili so hišo, ogroženo je njihovo bivanje, ampak če se da pri njih zadevo pohitriti tako, da se določene stvari odpiše, da določenih stvari ni, kar je pravilno, hvala bogu, da je to tako, dajmo potem imeti te kriterije tudi za tiste, ki pa si želijo graditi, ki želijo ostati na podeželju, ki želijo naprej peljati dejavnost, ki jo imajo, ki se ne želijo odseliti, ampak imajo prostorsko stisko, imajo problem z gradnjo, ker to toliko časa traja. Mislim, podpredsednica, da je prav, da v skladu s tem opravimo razpravo na to temo in da slišimo še ostale ideje, kako bi se dejansko dala zakonodaja spremeniti. Ker vedno potrebno gledati, kakšno je obstoječe stanje. Obstoječe stanje na ministrstvu je takšno, da očitno ne moremo niti spoštovati rokov, ki so v zakonodaji. Obstajata pa potem samo dve rešitvi, ali spremenimo zakonodajo, da jo prilagodimo stanju, ki je na ministrstvu, da bo glede na kadrovske resurse možno zakon dejansko izvajati, druga rešitev pa, da kadrovsko okrepimo ekipo. Glede na to, da vemo, kako je vabljiva javna uprava za strokovnjake vašega tipa, da dejansko v privatnem sektorju dobijo več kot pa v javni upravi, mislim, da je tista druga druga pot oziroma prva pot, ki sem vam jo povedal, zakonska sprememba, da se prilagodimo na obstoječe birokratsko stanje, da bomo lahko hitreje prišli do teh občinskih prostorskih načrtov v roku štirih, petih let, lažja, hitrejša in tudi bolj učinkovita. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Sedaj pa vabim k besedi dr. Vido Čadonič Špelič. Imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjanu Šarcu. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, minister Šarec! Vprašanje bo seveda o delu ministrstva za kmetijstvo, ki ga zdaj trenutno vodite. Mislim, da ga niste dobili v najboljši kondiciji in da je kadrovsko stanje na ministrstvu precej slabo. Tako povedo tisti, ki imajo dnevne stike s tem ministrstvom. Ministrstvo je zapustilo veliko strokovnjakov, ki so bili dolga leta desna roka vsakemu ministru, ne glede na to, ali je bil z desne ali je bil z leve strani, zato ker so bili strokovnjaki, ker so nekaj vedeli o kmetijstvu in ker so imeli radi slovensko kmetijstvo. Zdaj teh ljudi ni. Tudi ministri se menjajo, zato ni pravih odločevalcev. Nekako ministrstvo za kmetijstvo stoji v leru in čaka novega ministra ali ministrico. Menda stojijo tudi razpisi, ki jih čakajo kmetje. Zelo pomembno je torej, kdo vodi ministrstvo. Vemo, da je minister politik, zato vas sprašujem glede državnih sekretarjev. Vemo, da imamo dva državna sekretarja. Na spletni strani ministrstva ni razvidno, kakšne so njihove kompetence, izobrazba in s tem tudi možnost, da dobro vodijo politiko ministrstva. Vsak državni sekretar je verjetno odgovoren za določeno področje dela, glede na to, kakšna znanja ima prej in kako bo lahko nadziral oziroma usmerjal delo tistih, za katere je odgovoren. Zato je moje vprašanje zelo nezapleteno: Kako sta si na ministrstvu razdelila resorje trenutna državna sekretarja? Kdo je odgovoren za katero področje dela? Kdo od njiju pokriva področje

Hvala lepa. Dejstvo je, da ko sem prišel na ministrstvo, kadrovska slika oziroma stanje ni bilo ravno dobro. Bili so odhodi, bile so bolniške. Zakaj Zakaj je tako, jaz težko sodim, saj sem tudi eno pismo napisal zaposlenim. To bo v bodoče zagotovo treba tudi nasloviti in minister, tisti, ki bo prišel, bo imel precej dela. Kar se tiče državnih sekretarjev, vi veste, da je tudi državni sekretar politična funkcija. Se pravi, minister in državni sekretar je politična funkcija, saj nenazadnje je bil gospod Žakelj tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, pa še kdo kje, tako da pravzaprav ne razumem čisto narave vašega vprašanja. Ampak dejstvo je, da dr. Blaž Germšek pokriva področje kmetijstva in Načrta za okrevanje in odpornost, državna sekretarka Eva Knez pa pokriva področje gozdarstva, lovstva, prehrane in ribištva. Tako nekako smo razdelili te naloge. Če se bo naslednji minister, ki pride, odločil kako drugače, je to potem tudi njegova stvar. Zaenkrat imamo zadeve razdeljene tako, je pa seveda pri državnih sekretarjih vedno na vsakem ministrstvu tako, da tudi na kakšnem odboru Državnega zbora ali kje drugje en sekretar en sekretar priskoči drugemu na pomoč. Saj to je stalna praksa. Ta delitev nalog je seveda, glede na to, da je državni sekretar politična funkcija, podobna kot pri, ne vem, podžupanih, recimo. Pač so tako, da se ve, katere zadolžitve ima nekdo, seveda pa ni nič narobe, če kdaj kdo komu pomaga pri kakšni zadevi, ga nadomesti in podobno. Kar se tiče ljudi, ki so odšli oziroma ki so nameravali oditi. Z direktorico Direktorata za kmetijstvo smo opravili pogovor, se je odločila, da je pripravljena nadaljevati delo. Nekateri so odšli, so bili že tudi v taki fazi odhoda, da se niti ni dalo več česa drugače narediti. Je pa dejstvo, ja, da tudi državna uprava na splošno ni ravno privlačna, to smo pa že slišali iz prejšnjega odgovora mojega ministrskega kolega. Tako da bo teh kadrovskih izzivov na ministrstvu za kmetijstvo

s tem področjem oziroma delom tega področja, ki ga pokriva to ministrstvo, tako da veste, kakšne so razmere, kakšne so naloge. Verjamem, da bo minister, ko bo imenovan, postavil ekipo tako, kot bo on presodil, da je potrebno, zato da izvajajo naloge.

druge delovne organizacije, ki delajo na področju kmetijstva, obračajo kot na predsednico odbora za kmetijstvo z vprašanji oziroma potožijo, da nimajo pravih sogovornikov na ministrstvu za kmetijstvo, kar seveda ni dobro. Sama sem tam delala 15 let in ga dobro poznam in tudi poznam te strokovnjake, za katere sem rekla, da niso bili nikoli politično orientirani, vedeli pa so, kako pomembno je slovensko kmetijstvo, kmetijstvo, posebej pa tudi skupna kmetijska politika Evropske unije, od katere pač dobimo veliko denarja. Drugi razlog je pa ta, da, ja, vem, da so državni sekretarji pravzaprav na nek način politiki. Zelo dobro in koristno je, da tudi poznajo področje. Sami ste povedali in tudi sama vem iz medijev, in tudi danes je bila na odboru za kmetijstvo državna sekretarka Eva Knez, ki pokriva tudi delovanje uprave za varno hrano. Istočasno pa je gospa Eva Knez, tako iz poročila Vlade, tudi članica Društva za zaščito konj. In kot takšna je bila tudi 12. aprila na sestanku v Kabinetu predsednika Vlade, ko so se pogovarjali skupaj z gospo Tino Gaber o zaščiti živali. Torej, ona je članica društva, ki ga zdaj nadzira uprava za varno hrano, in vsi vemo, kaj se je dogajalo z odvzemom govedi. Sprašujem vas: Ali ne gre za konflikt interesov, ko državna sekretarka, ki je ki je izpričano članica enega društva, nadzira organ, ki vrši nadzor nad tem društvom? Ali gre po vašem za konflikt interesov?

lahko iskali kakšne konflikte interesov in podobno. No, dejstvo je, da to, da je bila na sestanku, in če je res bila, pri tem pravzaprav nima kakšne kakšne velike vloge, glede na to, da je tudi uprava za varno hrano in inšpekcija pravzaprav nek avtonomni organ, to dobro veste. In zdaj, ne vem, če ste vi tako delovali, da je bilo odvisno, kakšen je državni sekretar, pa da je lahko kot državni sekretar kakorkoli vplival na vas kot direktorico uprave za varno hrano, je to druga zgodba. Tukaj mislim, da ni ta namen ali da bi se kakorkoli to dogajalo. Kar se tiče obeh državnih sekretarjev, kot sem povedal, imata vsak svoje naloge. Vsak državljan je lahko član kateregakoli društva in tega seveda jaz niti nisem kaj dosti prej preverjal ali se s tem ukvarjal. Kar se pa tiče tega, da ste rekli prej, da odhajajo ljudje, ki nikoli niso bili politični in tako. Če namigujete na to, da je kdo šel zaradi politične usmeritve, to seveda ne drži, ker potem bi, verjetno, če gledamo za nazaj, kdo vse je kadre pustil na ministrstvih, bili mi ministri ministri hitro sami na svojih ministrstvih. Zato odločno zavračam kakršenkoli odhod zaradi politične usmeritve. Tega vsekakor ni, vsaj odkar sem jaz začasni poslovodeči na ministrstvu za kmetijstvo, zagotovo nisem nikogar vprašal. Če pogledate moj

strokovno delo in da so naloge opravljene. In tega se držim. Tega se držim tudi na obrambnem resorju, tako da tukaj ne vidim nikakršnih težav. Seveda pa, kot sem rekel, minister, ki bo prišel, si bo postavil ekipo in bo v skladu s svojo Hvala lepa. Poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Najlepša hvala. Za ta predlog imam tehten razlog, ki ga držim v rokah. Spoštovani minister Šarec, podpisali ste odgovor uprave na moje poslansko vprašanje, odgovor pa je z 12. 12., to se pravi še svež, ko sprašujem upravo, na kateri pravni podlagi je plačevala društvu za zaščito živali oskrbo za odvzete odvzete rejne živali po starem zakonu. In v odgovoru na upravi ne znajo napisati, po kateri pravni podlagi, ker te pravne podlage pač ni. Nimajo pa toliko poguma ali znanja, da bi priznali, da so to delali protipravno. Če pa daješ proračunski denar protipravno, to pomeni tudi nenamensko, si verjetno v prekršku. Ta odgovor so vam podtaknili v podpis, gospod minister, ker vi res ne morete vedeti za posamezne zakone, kaj je veljalo prej in kaj velja zdaj. Dvomim pa, da res na upravi tisti, ki so zdaj na vodstvenih položajih, ne vedo, da so kršili zakonodajo. Zato se samo na glas sprašujem: mar jim ni kdo tako svetoval? Tega ne trdim, samo sprašujem. Kajti ta odgovor nima ne repa ne glave. Ta odgovor ne pritiče doktorju veterinarske medicine, ne glede na to, na katerem položaju je, kajti je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Samo na to sem vas želela opozoriti in nikakor si ne domišljam, da bi bili vi tisti, ki bi res morali vedeti, kaj se dogaja. Vsekakor bi pa rada, da o nedelu Uprave razpravljamo tukaj, da bi imel bodoči minister ali ministrica dobro podlago za nadaljevanje dela. Kajti v javnosti smo slišali, da je morala ministrica Šinkova oditi ravno zaradi slabega dela Uprave. Tam je še vedno ista ekipa. Upam, da bo nov minister naša opozorila vzel resno, opozorila potrošnikov in opozorila stroke. Samo to je bila moja želja, gospod minister. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Poslanka dr. Tatjana Greif, imate besedo,

Prav vse občine so enotno proti, Slovenska Bistrica, Ruše, Zreče, Dravograd, Oplotnica. Upravna enota Slovenska Bistrica je izdala 32 negativnih mnenj, občinski svet je večkrat glasoval proti, tudi zbori krajevnih skupnosti Kebelj, Tinje in Šmartno na Pohorju. Pozivali so tudi ministrstvo, da ustavi postopek izdaje gradbenih dovoljenj. Župani in občani, vsi so odločno proti, tudi lovci, planinska društva, cela civilna družba je enotna: tace stran od Pohorja. Svarijo pred negativnimi vplivi gradnje, delovanja in razgradnje teh elektrarn na življenjski prostor in pitno vodo, kmetijstvo, živinorejo, turizem tu so Rogla, Kope, Trije kralji, Mariborsko Pohorje, ustanavlja se regijski park Pohorje – in tudi na negativne vplive na živalske in rastlinske vrste in seveda ljudi. Za eno vetrno elektrarno je potrebno zemljišče v velikosti enega nogometnega igrišča. Lovska zveza in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave opozarjata, da se živalske vrste, na primer zaščiten divji petelin, ruševec, gams in druge, s področja vetrnic umaknejo za vedno. Samo na bistriškem in areškem Pohorju je predvidenih 56 vetrnic oziroma vetrnih elektrarn, to je dvestometrskih objektov. Interes investitorjev in kapitala in gonja za profitom gladko povozita interes lokalne skupnosti, a naravni prostor ni tržno blago, to je naše skupno bogastvo. Neprecenljivo.

Hvala za sporočilo in vprašanje. Mi smo že zdajle, v mesecu decembru kot ministrstvo dali v medresorsko usklajevanje predlog za krajinski park na Pohorju, tako da se postopek obravnave in seveda potem proglasitve tega začenja. To je zdaj en del sporočila. Drugi del sporočila je,

pa še civilne iniciative in ostale v teh sporočilih, tako da skupaj lahko rečem, da so slišani. To je drugo sporočilo. Tretje. V samem postopku bom predlagal

s temi ugotovitvami. Ker seveda, če bi bila pozitivna mnenja in vse ostale zadeve naprej, bi lahko postopek tekel v eno smer, zdaj bo pa lahko tekel v drugo smer. Tako da glede na sama zakonska določila pričakujem, da bo v začetku prihodnjega leta tudi dokončno prišlo do odločitev, ki jih pa ne smem prejudicirati, drugače pa jih razumem in sem razumel tudi sporočilo. Četrta stvar. stvar. Na nek način me to spominja, kot da je zdaj nastal nek lov na prazno, kje bo kakšna vetrna elektrarna, to pa ni način. Tako da moram opraviti pogovor tudi z ministrom za energijo, danes sva že nekaj besed rekla, da je treba seveda te koncepte, ki so zdaj, oziroma te proste pobude posameznih – kako ste rekli? – zasebnih kapitalov na nek način premisliti, kakšna je državna strategija na tem področju. In imate prav, dokler te strategije nimamo se je tudi težko, bom rekel, sprijazniti, da pa zdaj vsak zasebni investitor predlaga kjerkoli. Tako da vzeli bomo resno to in mislim, da bomo morali o teh obnovljivih virih in lokacijah teh virov najprej v državi nekaj reči in potem šele spustiti tolikšne pobude, ki so bile zdaj po mojem nekatere tudi malo brezglavo dane. Tako da sprejemam na znanje in bomo ukrepali v to smer, kot ste sporočili, in tudi slišani boste.

Hvala za ta odgovor, bi pa vendarle želela še nekaj dodatnih pojasnil. Zavod za varstvo narave opozarja, da imajo vetrnice močan vpliv na naravo, torej padlo bi veliko gozda, to pomeni večjo vetrovnost in nebrzdane hudournike in seveda erozijo. Uniči se del habitatnih tipov, izginjanje habitatov ogroža biotsko raznovrstnost, tu je še hrup, tudi ponoči, onesnaževanje zemljine in vodnih virov zaradi gradnje v neokrnjeni naravi in tako dalje, vse to na območju Natura 2000. Torej, Pohorje je z naravovarstvenega vidika edinstveno v Evropi. Tu je nebeško lepa, zdrava narava, ki ji grozi devastacija, torej megalomanski posegi v naravno okolje. Javni interes, kot rečeno, in lokalna skupnost sta postala talca nekega pohlepa investitorjev in kapitala. Zato bi vprašala, Kako boste ustavili uničevanje in poslabševanje naravnih habitatov? Zakaj se objekti ne postavijo na degradirana območja, kjer ne bi nikogar motili? Ker Dravograd je recimo ponudil zemljišče v Črnečah, ki pa so ga investitorji zavrnili. To jih ne zanima. Zanima jih na vrhu Pohorja graditi betonske stvore. Kako lahko pomagate občinam in okrepite službe za urbanizem in zemljiško politiko, je morda rešitev regionalno prostorsko načrtovanje? Hvala.

res je, Slovenija po eni strani ima potencial za vetrne elektrarne, tudi druge obnovljive vire, istočasno je pa zelo zahtevna za to. Ne morejo biti na območju Nature in teh varstveno pomembnih območjih, ne morejo biti preblizu naselij, zato pravim, da je ta vrnitev k osnovnemu konceptu,

kje je ta državni interes, kje bi lahko bile in kje ne morejo biti. Na podlagi tega dvojega bova verjetno skupaj obe ministrstvi peljali potem tudi strategijo umeščanja v prostor in na ta način tudi, bom rekel, potem peljali nekaj, kar bi bilo v državno korist,

Ne. Ministricam in ministrom se najlepše zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 19. decembra, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam 15. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep večer, nasvidenje! Hvala.